dag, ekki bara vegna þess að hluti frumvarpsins heyrir undir málasvið ráðherrans og því eðlilegt að hann geri grein fyrir afstöðu sinni til þess, heldur vegna þess að ráðuneytið kallar beinlínis eftir því að hafa afskipti af málinu. Fulltrúar ráðuneytisins báðu í desember um að koma á fund allsherjar- og menntamálanefndar og gera grein fyrir afstöðu sinni til ákveðinna þátta málsins. Sú afstaða þarf að koma fram hér í þingsal af munni ráðherra. Það er ekki hægt að klára umræðu um útlendingafrumvarpið án þess að félags- og vinnumarkaðsráðherra mæti hingað í þingsal og segi þinginu hvers vegna ráðuneytið vildi taka hluta málsins til sín. Þetta er krafa, forseti, sem verður að verða við. var erlendis. Ég veit ekki hvort hann er kominn til landsins en honum hefur alla vega verið gerð grein fyrir því að þessi sjónarmið hafi komið fram hjá einstökum þingmönnum hér í þingsal og verður það ítrekað. SPEECH_END

Hæstv. forseti. Í gær var alþjóðlegur dagur menntunar og á þeim degi bárust okkur gleðifréttir um talsverða fjölgun útskrifaðra kennara hér á landi. Á síðasta ári útskrifuðust 454 kennarar sem er aukning um 160% frá meðaltali síðustu ára. Þetta eru frábær tíðindi, sérstaklega í ljósi kennaraskorts sem samfélagið hefur glímt við síðustu ár. Frá árinu 2008 hafði útskrifuðum kennurum fækkað talsvert ríkisstjórnin hefur lagt kapp á að koma kennarastéttinni, einni mikilvægustu stétt samfélagsins, aftur á réttan kjöl. Árið 2019 setti menntamálaráðuneytið, sem var þá undir forystu hæstv. ráðherra Lilju Alfreðsdóttur, það í forgang að vinna gegn umræddum skorti. Strax voru aðgerðir kynntar með það að markmiði að efla kennaranám og gera það áberandi og enn meira aðlaðandi kost en áður. Meðal aðgerða má nefna að á lokaári meistaranáms stendur nemendum til boða að fara í launað starfsnám sem og að fá námsstyrk til að ljúka námi á tilsettum tíma. Svo var horft til starfandi kennara og samstarfs þeirra við háskólastofnanir með því að styrkja þá til að stunda nám í starfstengdri leiðsögn og auka færni þeirra til að taka á móti nýliðum. Að lokum var samþykkt frumvarp um eitt leyfisbréf í kennarastéttinni sem hefur leitt til aukins sveigjanleika og flæðis kennara milli skólastiga sem hefur aukið starfsmöguleika kennara um allt land. Á þessu kjörtímabili tók hæstv. ráðherra Ásmundur Einar Daðason við keflinu sem nýr mennta- og barnamálaráðherra og hélt aðgerðunum áfram. Niðurstöður verkefnisins eru nú að koma fram og aðgerðirnar fá glimrandi einkunn. Fá störf eru jafn mikilvæg og gefandi og kennarastarfið og við verðum að tryggja að hæfir og kröftugir einstaklingar sjái framtíð í starfinu. Kennarar hafa mikil áhrif á samfélagið og það er mikilvægt að stéttin verði efld.

á gang mála í samfélaginu og lagasetningu. Ég er ekki bara að tala um ráðherraræðið, ég er líka að tala um allar nefndirnar, ohf.-félögin og auðvitað alla aðsendu pakkana að utan. En þetta hefur mjög raunverulegar afleiðingar og koma upp dæmi aftur og aftur um eitthvað sem þingið hefur ekki haft aðkomu að en hefur þó veruleg áhrif á samfélagið. Viðskiptablaðið og Morgunblaðið hafa nýverið fjallað um aflátsbréfin svokölluðu sem íslenskir orkuframleiðendur selja til útlanda í miklum mæli svoleiðis að erlend fyrirtæki, sem nota í raun kolaorku til að mynda eða kjarnorku, geti, ég ætla bara að segja það, herra forseti, logið til um það að þau séu að nota hreina endurnýjanlega orku. En nú bætist það við að ætlast er til þess af íslenskum fyrirtækjum að vilji þau halda sannleikanum fram, þeim sannleika að þau noti u.þ.b. 100% hreina endurnýjanlega orku, þá þurfi þau að borga sérstaklega fyrir að fá að segja sannleikann. Þetta er mál sem þingið hlýtur að láta sig einhverju varða þegar verið er að koma á, og langt komið með það, kerfi þar sem þarf að greiða fyrir að segja sannleikann og á hinum endanum að greiða fyrir að fá að segja ósatt, því að ástæðan fyrir því að erlendu fyrirtækin borga aukalega fyrir að fá að segja ósatt um uppruna orkunnar er sú að þau telja sér það í hag, þau græði á því. Hin hliðin á þeim peningi er að íslensku fyrirtækin tapa þá væntanlega á því að fá ekki að segja satt um uppruna sinnar orku. Þetta getur Alþingi Íslendinga ekki látið óátalið.

Því er þeim mun leiðinlegra að loksins þegar við fáum fallegt veður, logn, sól og þetta „krispí“ loft sem fylgir fallegum vetrardegi, þá þurfum við að halda börnunum okkar inni af því að bílarnir okkar eru búnir að spúa eitri út í loftið, sem rokrassgatið losar okkur yfirleitt við en situr yfir byggðinni á þessum fallegustu, bestu útivistardögum ársins. Á þetta hefur ítrekað verið bent undanfarið vegna þess að það er búið að þverbrjóta viðmið stjórnvalda um það hversu oft megi fara yfir viðmið um styrk styrk köfnunarefnisdíoxíðs í lofti. Þau mörk voru rofin bara á fyrstu viku ársins og hafa síðan verið ferfalt eða fimmfalt rofin. Hvað gera stjórnvöld? Hæstv. umhverfisráðherra lætur standa sig að makalausum málflutningi þar sem hann er spurður: Hvað ætlar þú að gera? Eins og öll dýrin sem litla gula hænan bað um að aðstoða sig, segir hann: Ekki ég, ekki ég.

Mig langar að nefna lexíu sem umhverfis- og samgöngunefnd fékk hjá kollegum okkar í Bretlandi þar sem samgönguráðuneyti og umhverfisráðuneyti hafa bundist böndum um að standa með eigin stefnu varðandi loftgæði, hafa sett saman hóp milli ráðuneytanna sem vinnur með sveitarfélögum til að ná lausnum í þágu almennings og heilbrigðis.

Virðulegi forseti. Í gær birti umboðsmaður Alþingis bréf sitt til dómsmálaráðherra þar sem hann spyr út í aðdraganda þeirrar ákvörðunar að heimila lögreglumönnum að bera rafbyssur. Tilefnið er að sjálfsögðu ærið þar sem allt sem fram hefur komið um málið bendir til þess að um fullkomna handvömm hafi verið að ræða, að ákvörðun hafði verið tekin einhliða af ráðherranum án þess að ráðfæra sig við kóng eða prest. það er líka pínu gaman fyrir mig persónulega að sjá að spurningarnar frá umboðsmanni Alþingis skarast að miklu leyti við spurningar sem ég lagði sjálfur fram í minni fyrstu skriflegu fyrirspurn sem var útbýtt hér á þinginu í gær. Þetta er alveg helber tilviljun, ekkert samráð í gangi, en samt ekki alveg tilviljun af því að spurningarnar skrifa sig, myndi ég segja, í raun að mörgu leyti sjálfar þegar hugsað er út í þetta mál. Sennilega stærsta spurningin hérna varðar ákvæði í lögum um Stjórnarráð Íslands þar sem fjallað er um skyldu til að halda ríkisstjórnarfundi um mikilvæg stjórnarmálefni. Spurningin er þá hvort svona ákvörðun um aukna vopnvæðingu lögreglunnar teljist til mikilvægra stjórnarmálefna eða ekki. Málið er nefnilega að þetta snýst ekki bara um ákvörðunina sjálfa heldur líka um undirbúning hennar og aðdraganda. Það er nógu umdeilt í sjálfu sér að ákveða að lögreglan beri rafbyssur og svo er annað mál hvernig það er ákveðið og hvernig það er útfært. Í öðrum ríkjum þar sem þetta hefur verið innleitt er allt ferlið við það tekið alvarlega í samræmi við þá ábyrgð sem svona ákvörðun fylgir. Þannig að það er gott að sjá að umboðsmaður Alþingis tekur þessa ábyrgð alvarlega fyrst ráðherrann gerir það ekki.

Tannlæknirinn í Belgíu sem kaupir aflátsbréf til að kolefnisjafna jeppann sinn sem hann vill aka um á — það að hann geti keypt aflátsbréf frá Íslandi dregur úr þrýstingi hans á belgísk stjórnvöld að auka græna orkuframleiðslu.

eigendastefnan er eins mikil moðsuða og hægt er að hugsa sér. Í henni stendur ekkert annað en það sem stendur um öll hin ohf.-in. Að svona ákvarðanir séu teknar án þess að um þær eigi sér stað einhver vitræn pólitísk umræða á Alþingi leyfi ég mér að gagnrýna verulega því kerfið eins kerfið eins og það er sett upp núna vinnur gegn markmiðum sínum. Halda menn að það að Landsvirkjun fái tekjur af sölu aflátsbréfa til útlanda auki græna orkuframleiðslu á Íslandi? Auðvitað gerir það það ekki. Það er allt annað sem er að stoppa græna orkuframleiðslu á Íslandi heldur en skortur á tekjum af sölu aflátsbréfa. Ég hvet okkur hér í þinginu, hæstv. forseti, til að eiga þetta samtal hér á dýptina því að þetta gerist einhvern veginn á sjálfvirku færibandi og það er ekki boðlegt með jafn mikilvægt atriði og hér er undir.

Virðulegi forseti. Síðustu daga höfum við rifjað upp og minnst náttúruhamfara sem hafa haft mikil og djúpstæð áhrif á einstaklinga, fjölskyldur, samfélög og raunar þjóðarsálina alla. Stjórnvöld hafa í gegnum tíðina farið í ýmiss konar vinnu til að verjast og bregðast við náttúruhamförum og hér vil ég ræða ofanflóðasjóð sérstaklega. Árið 1996 var ofanflóðanefnd komið á fót og löggjöf um varnir gegn snjóflóðum og skriðuföllum tók gildi árið 1997 mikilvægt tímamótaverkefni. Farið var í rannsóknir, hættumat, hönnun og byggingu mannvirkja til að verja íbúabyggð fyrir snjóflóðum og sett upp framkvæmdaáætlun. Framkvæmdir og uppkaup hafa átt sér stað á 15 þéttbýlisstöðum og er lokið á sex þeirra. Upphaflega sneru verkefni sjóðsins að vörnum vegna ofanflóða og uppkaupa húseigna í samvinnu við sveitarfélög. Hlutverkið hefur nú verið víkkað út og fellur kostnaður við hættumat vegna eldgosa, vatnsflóða og sjávarflóða einnig undir sjóðinn. Í kjölfar snjóflóða sem féllu á Flateyri og í Súgandafirði árið 2020 vöknuðum við öll upp við vondan draum um að framkvæmdir væru langt á eftir áætlun. Í framhaldi voru fjárveitingar til framkvæmda ofanflóðasjóðs auknar og stefnan sett á að öllum framkvæmdaverkefnum til varnar ofanflóðum á íbúðabyggð verði lokið árið 2030. Nú legg ég áherslu á að fjárheimildir verði áfram í takti við þessa áætlun um verklok. Það þýðir að það getur þurft að hækka fjárheimildir í takti við hækkanir á framkvæmdakostnaði og breytingar á framkvæmdaþörf í samræmi við nýjustu rannsóknir og uppfært hættumat. Þessu til áréttingar legg ég fram fyrirspurn hér á Alþingi til hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra um stöðu framkvæmda. Einnig álít ég nú tímabært að uppfæra löggjöfina í ljósi reynslunnar og samspils við ýmsar tryggingar. Virðulegi forseti. Ég ætla að koma hérna upp og fagna góðu verkefni. Á síðasta ári mælti ég fyrir þingsályktunartillögu um skattalega hvata vegna launa keppnis- og afreksíþróttafólks.

í samtölum við íþróttafólkið sjálft og forsvarsmenn íþróttafélaga, að þörf sé á betri umgjörð um þessi mál. Ég tek undir og fagna því mjög

Ég tel að sú tillaga sem ég mælti fyrir hér síðasta haust falli vel að þessu markmiði og þessu verkefni og skapi þá umgjörð sem nauðsynleg er fyrir afreksíþróttastarf þannig að það verði eins og best verður á kosið og afreksíþróttafólkið okkar standi jafnfætis keppinautum sínum um allan heim. Nú er ljóst, það var tilkynnt samhliða, að Vésteinn Hafsteinsson, sem við könnumst auðvitað öll við fyrir afrek hans, muni starfa að þessum málum með íslenskum stjórnvöldum við það að móta aðgerðir sem eru til þess fallnar að bæta stöðu og réttindi þessa fólks. Því ber auðvitað að fagna sérstaklega og ég vil hvetja okkur öll og þá ráðherra sem að þessu koma áfram til góðra verka þegar að þessum málum kemur. Virðulegi forseti. Maður lærir margt gagnlegt þegar maður tekur þátt í 12 spora starfi, m.a. það að þegar fíflunum og fávitunum fjölgar í kringum mann þá er kominn tími til að líta í eigin barm og gera eitthvað í sínum málum. Mér hefur verið hugsað til þess undanfarna daga yfir umræðunni hér um breytingar á útlendingalögum, ekki af því að þið séuð svo mikil fífl og fávitar, þvert á móti, umræðan hefur að mörgu leyti verið góð og gagnleg, en ég er hugsi yfir hártogunum um það hvort við eigum að færa okkur nær lagaumhverfi og framkvæmd á Norðurlöndunum og annars staðar í Evrópu. Íslensk lög og lagaumhverfi varðandi útlendinga eru sannarlega ekki samin í tómarúmi. Það virðist alltaf koma einhverjum á óvart en eins og svo mörg önnur íslensk lög eru þau byggð á norrænni löggjöf og eru undir evrópskum áhrifum, m.a. vegna aðildar okkar að EES-samningnum og að Schengen-samstarfinu. Síðustu heildarlög um útlendinga frá 2002 voru þannig samin með hliðsjón af norrænni löggjöf og núgildandi lög frá 2017 byggðu að miklu leyti á norskri útlendingalöggjöf. Hins vegar er ljóst að ýmislegt í okkar útlendingalöggjöf og framkvæmd á sér ekki hliðstæðu í nágrannalöndum okkar og það þarf ekkert að deila um það, sú niðurstaða fæst með einföldum samanburði. Fólk getur verið ósammála um það hvort það sé gott eða slæmt. En ef reynsla nágrannaþjóða okkar leiðir til þess að þau ákveða að haga sinni löggjöf með ákveðnum hætti þannig að samhljómur er með þeim og við skerum okkur úr, ættum við kannski að leggja við hlustir eins og vanalega? Eða eru þetta allt eintóm fífl og fávitar þarna í Evrópu?

Virðulegi forseti. Nú á mánudaginn tók ég sæti á Alþingi í annað skiptið. Í það fyrra snerist öll umræðan um mistök ofan á mistök við talningu atkvæða. Þá náði ég að vera þingmaður í nokkrar mínútur áður en fundi var frestað, eftir að ég meðal annarra kaus gegn mínu eigin kjörbréfi. Þrátt fyrir ítrekaðar tillögur og tækifæri um úrbætur ákvað Alþingi engu að síður á endanum að staðfesta niðurstöðuna. Ljóst var á álitum og greinargerðum að víða hafði pottur verið brotinn við framkvæmd kosninganna. Það er ljóst að aðkoma umboðsmanna lista var ekki fullnægjandi. Það er ljóst að auglýsing talningar var ekki fullnægjandi. Það er ljóst að vegna kæru snemma í ferlinu hafði yfirkjörstjórn Norðvesturkjördæmis réttarstöðu sakbornings. 124. gr. laga nr. 24/2000, sem giltu um kosningarnar, er svohljóðandi, með leyfi forseta: „Það varðar sektum, ef ekki liggur þyngri refsing við eftir öðrum ákvæðum þessara laga eða eftir öðrum lögum, ef sveitarstjórn, kjörstjórn, utankjörfundarkjörstjóri eða embættismaður hagar fyrirskipaðri framkvæmd laga þessara vísvitandi á ólöglegan hátt eða vanrækir hana.“ — Eða vanrækir hana. Hvernig er þá hægt að skýra það að þrátt fyrir ítrekaðar kærur til ákæruvalds hafi enginn þurft að taka ábyrgð í málinu? Fjöldi kjósenda hefur gefið það út að þeir muni aldrei kjósa aftur því að traustið er brostið. Eru þingmenn sáttir við að niðurstaðan í málinu sé að þeir embættismenn sem tóku að sér að tryggja framkvæmd kosninga og vanræktu með svo grófum hætti skyldur sínar þurfi ekki að taka ábyrgð á framkvæmdinni? Ég hvet hæstv. ráðherra Jón Gunnarsson til að leita skýringa á því hvernig svo geti verið.

Mikil verðbólga og örar vaxtahækkanir Seðlabankans hafa þyngt róður heimilanna mjög. Það er stutt síðan að meiri hluti nýrra lána var óverðtryggður en staðan í dag er að 86% nýrra lána hjá bönkunum eru verðtryggð. Ríkisstjórnin talar um að þessi sveigjanleiki sé góður fyrir heimilin en fyrir fólk sem upplifir það nánast sem áhættufjárfestingu að ætla sér að eignast heimili er erfitt að taka undir. Kosningaloforð Sjálfstæðisflokksins um íslenskt lágvaxtaskeið stóð í heila fimm mánuði. Þá var komið að næstu bylgju hins svokallaða sveigjanleika. Verðbólgan er auðvitað veruleikinn víða um lönd núna og það er staðreynd að verðbólgan er víða hærri en hér á Íslandi, en vextirnir á Íslandi eru margfalt hærri en annars staðar. Ástæðan fyrir því er einföld og það er gjaldmiðillinn okkar. Það er pólitískt val að bjóða almenningi örgjaldmiðil sem veldur þessari stöðu. Ég spyr mig að því hvers vegna ekkert er gert til að ráðast að rót vandans sem er íslenska örmyntin sem sveiflast með þeim hætti að það framkallar nánast sjóveiki yfir þjóðina. Ég fékk þær upplýsingar frá Seðlabankanum í lok árs að rúmur fjórðungur lántakenda var þá með óverðtryggð lán á breytilegum vöxtum. Þetta eru þá þau heimili sem hafa tekið á sig raðhækkanir á vöxtum af fullum þunga. Við þennan hóp bætast svo um 4.500 heimili sem eru með lán sem koma til endurskoðunar á þessu ári. Hinn svokallaði sveigjanleiki leikur mörg heimilin grátt núna, en á sama tíma eru um 250 íslensk fyrirtæki sem hafa valið að yfirgefa krónuna gera upp í öðrum gjaldmiðli til að geta rekið fyrirtæki sín á stöðugum grundvelli, laus við þessar sveiflur. Þessum fyrirtækjum fjölgar ár frá ári. Hin stóra pólitíska spurning hlýtur þess vegna að vera: Hvers vegna þarf almenningur einn að taka á sig kostnaðinn af krónunni?

en það nafn kann að hringja einhverjum bjöllum hér í þingsal en kannski ekki forsetabjöllunni. Lindarhvoll var stofnaður af hæstv. fjármálaráðherra til að koma í verð þeim eignum sem ríkissjóði féllu í skaut eftir samninga við slitabú föllnu bankanna. Fékk hæstv. ráðherra trúnaðarvin sinn til þess að stýra félaginu. Við söluna vöknuðu fjölmargar spurningar og var kallað eftir skýrslu Ríkisendurskoðunar um hvort rétt hefði verið staðið að þessu vandasama verki. Sigurður Þórðarson, sem settur var ríkisendurskoðandi vegna vanhæfis þáverandi ríkisendurskoðanda, skilaði Alþingi og ráðherra skýrslu um hvers hann hefði orðið áskynja við rannsóknina, en núverandi og fyrrverandi forseti Alþingis hafa enn ekki leyft birtingu þessarar skýrslu þrátt fyrir ákvörðun forsætisnefndar frá því í fyrra þar um. Hvað veldur þessu mun mögulega koma í ljós á morgun þegar umræddur Sigurður Þórðarson mun bera vitni í áðurnefndu einkamáli Frigus gegn Lindarhvoli vegna þess hvernig staðið var að sölu þessara eigna almennings. Dómsmálið snýst um ákvarðanir stjórnenda Lindarhvols um hverjir fengu að kaupa og ekki síður á hvað. Þá vill svo ótrúlega til að stjórnandi Lindarhvols er fenginn ad hoc til að starfa sem ríkislögmaður og annast þannig vörn íslenska ríkisins og Lindarhvols gagnvart sókn gegn hans eigin ákvörðunum. Ríkislögmaður kom fram í fjölmiðlum og sagði alvanalegt að embættið sækti sér sig lögmann úti í bæ til að reka en skautaði fram hjá því að umræddur lögmaður, handvalinn trúnaðarmaður hæstv. fjármálaráðherra, hefur beinna hagsmuna að gæta við niðurstöðu málsins enda er lögmaðurinn sjálfur lykilvitni í málinu. Herra forseti. Hvar í heimi hér gæti verið uppi viðlíka staða og við sjáum nú eiga sér stað í dómskerfinu af hálfu ríkisvaldsins?

Efling hefur nú boðað aðgerðir á hluta hótela hér í Reykjavík og eru þær hugsaðar sem fyrsta stig aðgerða sem að lokum munu enda sem allsherjarverkfall náist samningar ekki. Án þess að ætla mér að hafa skoðanir á fyrirkomulagi þessara aðgerða finnst mér rétt að fjalla um þessa stöðu, en einnig um það sem snýr að okkur sem sitjum hér á Alþingi. Það er og ætti alltaf að vera grundvallarkrafa launafólks að geta lifað af laununum sínum, að það sem þú færð í launaumslagið í hverjum mánuði dugi fyrir framfærslu og þú þurfir ekki að hafa stöðugar áhyggjur af fjárhagsstöðu þinni. En afkomuöryggi er ekki bara tryggt með þeim krónum sem þú færð í vasann heldur kemur fleira til. Það skiptir ekki alltaf máli hversu margar krónur þú færð í vasann heldur hvað þú færð fyrir þær. Það liggur alveg fyrir að fjöldi fólks á erfitt með að ná endum saman og mörg búa í raun við sára fátækt. Við erum að upplifa miklar hækkanir þessa dagana. Vaxtakostnaður eykst, matarverð hækkar, bensín hækkar, það er dýrt að fara til læknis, í sjúkraþjálfun og allir þessir þættir hafa áhrif. Það skiptir máli hvað er verið að greiða í barnabætur, húsaleigubætur eða vaxtabætur. Það skiptir máli hvað við erum að gera hér á Alþingi. Þær krónutöluhækkanir sem samþykktar voru í fjárlagafrumvarpinu hafa ekki hjálpað til við að landa kjarasamningum heldur þvert á móti.

Eitt mikilvægasta verkefni yfirvalda er að stuðla að heilnæmri þéttingu byggðar um heim allan og Ísland er þar engin undantekning. Við verðum að efla almenningssamgöngur og virka ferðamáta beint á kostnað einkabílsins.

Nú hefur verið undirritaður húsnæðissáttmáli milli ríkisstjórnar og fulltrúa sveitarfélaga og markmið jafnaðarmanna ná vonandi fram að ganga því planið nær yfir 23 ára tímabil og gefur af sér samtals 6.600 hagkvæmar og félagslegar íbúðir ef allt gengur eftir. En nú þarf að hefjast handa á þeim svæðum sem nú þegar eru tilbúin og deiliskipulagið er sömuleiðis tilbúið. Hérna erum við að tala um þau svæði þar sem er hægt að byrja að byggja strax. Nú bíða 685 fjölskyldur t.d. eftir því að flytja í hverfið í Nýja Skerjó. Hér erum við að tala um stúdentaíbúðir fyrir nema á landsbyggðinni sem og fjölskyldufólk. Ég minni á að skipulag Nýja Skerjó byggir á samkomulagi við ríkið frá 2013 sem gerir ráð fyrir því að Reykjavíkurborg fái afsal og óskoraðan yfirráðarétt

Látum það ekki gerast, stöndum við húsnæðissáttmálann og hefjum uppbyggingu.

góð ferð og veitti okkur dýrmæta innsýn inn í störf þeirra nágranna okkar á sviði umhverfis- og samgöngumála. Það er aðdáunarvert, eins og hér hefur komið fram fyrr í dag, hvernig þeir tryggja samráð og samræmingu milli sinna ráðuneyta varðandi útblástur og mengunarmál. Við vorum þarna einnig að kynna okkur það veganesti sem þarf í komandi stefnumótun varðandi nýtingu vindmylla sem orkugjafa. Það var afar upplífgandi og áhugavert að sjá hvernig t.d. Skotar haga sínum þingstörfum, þar sem sitja nú mun fleiri í þingsalnum en í þessum og eru ekki að brölta alltaf í og úr ræðustólnum heldur hafa hljóðnema og tala

míns gamla tímabundna heimalands og sá hvernig þeir eru búnir að dreifa vindmyllum um allar koppagrundir. Sem ferðamannaþjóð held ég að þeir hljóti að fá að líða fyrir það og ég myndi vara sterklega við því. Þeir voru með gróðaglampa í augum yfir því að verða senn Sádi-Arabía norðursins ásamt Íslendingum og fleiri grannþjóðum, eins og þeir vildu vonast til. Ég vil gjalda varhug við slíkum glampa. Ég held að við þurfum að fara okkur afar varlega í því að skreyta landið okkar fagra með slíkum turnum og hreyflum. Ef við freistumst til þess þyrfti alla vega að setja um það stífan ramma og ég hef lagt það til áður og ætla að deila því hér örstutt, (Forseti hringir.) að ef við ætlum að búa til vindmyllugarð upp við Búrfell þá skulum við gera það að eftirsóttum áfangastað með því að gera þetta að ljósa- og hljóðupplifun sem dregur til sín fólk.

Það er mjög brýnt fyrir alla þá sem búa utan höfuðborgarsvæðisins að sjúkraflug sé öflugt og á það megi treysta. Þess vegna verður þetta að vera eitt af forgangsatriðum, tel ég,

Það skiptir því gífurlegu máli að þessir hlutir séu í lagi og þarf að efla þá hvar sem er á landinu því að eftir að samdráttur varð, erfitt að manna

Ferðaþjónustan er að blómstra og fjöldi ferðamanna er að aukast gífurlega. Með því skapast mikil slysahætta á þjóðvegum og alls konar slysahættur sem við þekkjum og mikið álag er á Landhelgisgæslunni og sjúkraflugi í þeim efnum.

leið til þess að bjarga fólki á skömmum tíma sem annars væri ekki hægt að gera ef það þyrfti aka á sjúkrabílum langar vegalengdir til að komast á hátæknisjúkrahúsið hér á höfuðborgarsvæðinu.

og ræða það undir dagskrárlið þar sem ekki er hægt að koma í andsvör og sérstaklega hvimleitt þar sem hv. þingmaður fór með mjög rangt mál í ræðu sinni. Það er alls ekki þannig að reglur og lög séu eins á öllum Norðurlöndunum og það er enn síður svo að það frumvarp sem við erum að fara að ræða hér á eftir snúist um það að færa okkar reglur nær Norðurlöndunum. Um það er mjög deilt þannig að það var ekki rétt. Þá vil ég líka í því ljósi benda á það að

þá finnst mér öllu alvarlegra að hv. þingmaður tali undir rós um að það að vera mótfallin frumvarpinu og það að ræða frumvarpið geri okkur hv. þingmenn í minni hlutanum að einhverjum fíflum eða fávitum. Það finnst mér alls ekki við hæfi, Virðulegi forseti. Það er ótrúlega ánægjulegt að þeir sem nota liðinn fundarstjórn og störf þingsins bara með hárréttum hætti komi hérna upp til að vanda um fyrir okkur hinum. Ég þakka hv. þingmönnum kærlega fyrir það.

ekki bara einu sinni, ekki tvisvar heldur mun oftar, þá er kannski rétt að nefna líka að það er margoft búið að skila inn umsögnum við það frumvarp á ólíkum stigum í samráðsgátt, til Alþingis, sem allar eru á einn veg; allar benda á atriði sem ekki ganga upp í þessu frumvarpi.

nú kannski að fara inn á jarðsprengjusvæði að taka fífla- og fávitaumræðuna, en það það tómlæti sem stjórnarliðar hafa sýnt umsögnum Rauða krossins, Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna, Barnaheilla, öllum þessum sérfræðingum

Það er auðvelt að vera með setningar og segja svo: Ég er ekki að kalla þig þetta. Þá ertu samt að segja að fólk sem berst fyrir mannréttindum og því að alþjóðlegir sáttmálar séu virtir

Ég gæti rétt eins beðið hv. þingmann um slíka beiðni fyrir að hafa kallað okkur þetta. En ég held að best sé fyrir okkur þingmenn að læra af þessu og passa okkur

kláruð. Hún er það engan veginn. Það eru ótal atriði sem mér þykir enn þá ósvarað og mig langar að fá mun nánari skýringar á og ég mun óska eftir þeim svo sannarlega í þeirri umræðu sem hér verður haldið

þannig að það sé búið að velta við öllum þeim steinum í þessu frumvarpi sem þarf að velta við. Mér þykir of mörgum spurningum ósvarað enn.

hefur mér ekki tekist, í tveimur ræðum sem ég hef haldið undir þessum lið, að klára að fara yfir nefndarálitið mitt þannig að ég ætla að byrja á því.

tryði því einlægt að að þeim markmiðum væri stefnt með frumvarpinu. Að mínu mati hefur móttaka flóttafólks frá Úkraínu á undanförnum vikum og mánuðum sýnt það er ekki brýn þörf að gera neinar lagabreytingar til að auka skilvirkni kerfisins til muna. Það þarf ekki að gera neinar lagabreytingar til þess að bregðast við auknum fjölda fólks sem hingað leitar að friði og lífsvon. Þau vandamál sem hafa verið viðvarandi í kerfinu á undanförnum árum, þrátt fyrir þær úrbætur sem gerðar voru með lögum nr. 80/2016, orsakast af óskilvirkri framkvæmd, ómannúðlegum viðhorfum — nú mega þingmenn meiri hlutans alveg reiðast mér en ég meina þetta mjög einlægt sem veldur tregðu og töfum í kerfinu, auk skorts á skýrum verkferlum, þekkingu og þjálfun starfsfólks hjá stjórnvöldum sem sjá um þennan málaflokk. Það

skortur á mannúð og virðingu fyrir fólki á flótta. Í frumvarpinu felst tilraun til að skerða réttindi flóttafólks og firra það raunhæfum úrræðum til að leita réttar síns samkvæmt stjórnarskrárbundnum mannréttindareglum. Þá felur samþykkt þessa frumvarps í sér mjög óvandaða lagasetningu þar sem ítrekaðar alvarlegar athugasemdir sérfróðra aðila hafa verið virtar að vettugi.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 Það er ekki eingöngu vegna þess að ég er svo upptekin af mannúð og öðru sem ég er andvíg þessu frumvarpi, ég er það af öllum ástæðum. Jafnvel þó að maður ætlaði sér að vera ofsalega duglegur og góður rasisti þá er þetta frumvarp ekki gott. Þetta er ekki góð leið til að ná neinum þeirra markmiða sem stefnt er að. Þegar ég reyni að útskýra þetta fyrir fólki þá vaknar oft spurningin, held ég, hjá fólki sem telur frumvarpshöfunda vera að vinna einlægt að því að reyna að gera eitthvert gagn, reyna að bæta þetta kerfi — ég trúi því jafnvel að einhvers staðar sé það upphaflega hugsunin sem er verið að reyna að setja í form. En hvað er þá verið að gera með þessu frumvarpi? Hvað er verið að gera með því ef ekki er verið að auka skilvirkni, bæta verkferla, straumlínulaga kerfið og allt þetta, sem ég mun fara mjög ítarlega í að er ekki verið að gera? Það er verið að bregðast við við öllum þeim ákvörðunum sem Útlendingastofnun hefur tekið sem hafa ekki verið taldar standast lögin eins og þau eru nú. Þetta eru ákvarðanir sem lúta t.d. að því að einstaklingur er talinn hafa valdið sjálfur töfum á máli sínu þegar ekki er við hann að sakast, eins og t.d. með því að framvísa fölsuðum skilríkjum.

Ég kem úr sveitarfélagi sem er eitt fárra sveitarfélaga á Íslandi sem hefur verið með samning um samræmda móttöku flóttafólks.

Ég vil bara lýsa því yfir hér að ég get ekki sagt annað en að við, kjörnir fulltrúar á þeim tíma, vorum mjög óánægð með samskipti okkar, bæði við kjörna fulltrúa á Alþingi en ekki síður við Útlendingastofnun. Manni þótti sárt að sjá, þegar við höfðum lagt okkur í líma við að sinna þeim hópi sem við höfðum tekið í þjónustu,

Þá spyr maður: Hver eru hin raunverulegu markmið? Hvað er verið að gera með þessum breytingum? Er kannski verið að reyna að koma í veg fyrir að fólk á flótta leiti til Íslands?

Þetta er það sem ég hef verið að reyna að segja: Nei, ég held að það sé ekki einu sinni markmiðið, hið raunverulega markmið, að koma í veg fyrir að fólk geti komið hingað og annað. Ég held að hugsunin nái ekki einu sinni þangað. Það er það sem ég á við þegar ég segi að jafnvel þó að maður ætlaði sér að vera góður rasisti þá væri þetta samt ekki gott frumvarp.

Er virðing fyrir mannslífum og fyrir því að fólk geti lifað sómasamlegu lífi ekki meiri en það að við erum tilbúin til að senda fólk nánast hvert sem

þingmenn í Danmörku, og síðan fólkið á gólfinu, eins og ég myndi kalla það, Útlendingastofnun, ráðuneytin o.s.frv. Já, ég varð vör við það sem ég myndi kalla ómannúðleg viðhorf en þau voru það sem kom kannski mest á óvart.

raunar mun verri en ég átti von á. En það tengdist málum sem hafa ekki komið upp hér á landi sem eru konur sem fóru m.a. til Sýrlands og gengu til liðs við öfgahópa þar.

og ég velti fyrir mér hvað ég hef sagt sem hefur gert það að verkum að hv. þingmaður hefur skilið mig með þessum hætti. Það eru ýmsar breytingar sem ég myndi vilja gera á framkvæmdinni sem ég tel að myndu auka skilvirkni í þessum málaflokki; spara ríkinu stórfé,

geðheilbrigðisaðstoð til að vinna úr því tráma sem það verður fyrir í málsmeðferðinni hér á landi. Við erum með fjölmörg dæmi um það sem eru mjög sorgleg og eitt reyndar alveg sérstaklega sorglegt sem ég get rætt við þingmanninn prívat. En við erum beinlínis að skemma fólk með þessu kerfi og ætlumst síðan til þess að það stökkvi bara beint í vinnu. Við sjáum það

Það er í sjálfu sér bara mín kenning og mín tilfinning en ég held að ekki sé síður hægt að rekja þetta til þess að þarna eru einstaklingar sem hafa ekki verið lengi á flótta og fljúga í gegnum kerfið hér. Það sem ég held að við séum að gera vitlaust er akkúrat tregðan. Ég held að við getum lagað margt, t.d. held ég að við ættum að hætta að senda fólk til Grikklands. Við eigum að hætta að endursenda. Þá ætla ég að segja: Já, mér finnst að við eigum að taka á móti öllum sem koma hingað og hafa fengið stöðu flóttamanns í Grikklandi. Ég ætla bara að segja það hreint út

Ég ætla ekki að halda því fram að ég sé sérfræðingur um þessi málefni og ekki ætla ég heldur að reyna að halda því fram að ræða mín hér muni bæta einhverjum nýjum efnisatriðum inn í þessa umræðu sem um margt hefur verið góð. En ég vil byrja á því að vísa í ræður og þingskjöl fulltrúa Samfylkingarinnar í allsherjar- og menntamálanefnd,

verð að viðurkenna að framlagning þessa frumvarps í fimmta sinn sætir nokkurri undrun, kannski ekki síst vegna þess að ég held að hér sé verið að reyna að selja ákveðna ímynd til ákveðinna kjósendahópa.

og þess vegna sé þetta frábært frumvarp og muni skila stórkostlegum árangri. Framsóknarmenn hef ég varla séð hér í ræðupúlti í þessu máli en það er svo sem ekkert nýtt í því og Vinstrihreyfingin – grænt framboð reynir nú að spila út úr ermi hæstv. forsætisráðherra einhvers konar lokatrompi í málinu án þess að nokkur viti um hvað það snýst eða hvort það breyti einhverju um málið yfir höfuð. Ég get svo sem alveg skilið, þekkjandi innvolsið í þeim ágæta flokki, að þeim líði kannski ekkert sérstaklega vel yfir þessu frumvarpi og séu kannski ekkert sérstaklega ánægð með þau skilaboð sem ítrekað hafa komið frá hæstv. dómsmálaráðherra um stjórnlaust ástand þegar kemur að umsóknum um alþjóðlega vernd á Íslandi. Þetta er kannski mjög hraðsoðin lýsing á hinu pólitíska undirlagi þessa frumvarps og þeirrar umræðu sem hér hefur farið fram. Við vitum öll að ástandið er ekki stjórnlaust. Það hefur aldrei verið stjórnlaust. Það má alveg halda því fram að á Íslandi geti það ekki einu sinni orðið stjórnlaust af því að landið á engin landamæri við önnur lönd, við erum eyja.

og búa til þröskulda og erfiðleika. En í rauninni er þetta að

umsagnaraðila, á engar ábendingar, athugasemdir eða gagnrýni sem komið hefur frá sérfróðum aðilum, samtökum og þeim sem vinna í þessum geira alla daga ársins.

Hér hafa menn bara farið af stað með pólitískar breytingar og pólitíska orðræðu sem átti að skila ákveðnum árangri, væntanlega pólitískum, út í samfélagið og hafa hreinlega ákveðið fyrir fram að stunda hér óvandaða löggjafarvinnu, svo óvandaða að maður veltir fyrir sér hvort þingmenn meiri hlutans hafi lesið umsagnir um málið eins og þær liggja fyrir á vef Alþingis. Ég hvet alla sem hér eru að hlusta og hafa áhuga á þessum málum til að kynna sér þær umsagnir sem fyrir liggja um frumvarpið sem hér um ræðir. Nei, en meiri hluti Alþingis, meiri hluti nefndarinnar, þarf ekki á því að halda að kynna sér málefnalega gagnrýni, uppbyggilegar ábendingar, eðlilegar athugasemdir og ábendingar um það að hér séu á ferðinni breytingar sem geti leitt af sér mannréttindabrot og í raun hörmungar fyrir einstaklinga. Svo er það þetta með fjöldann og hið meinta stjórnleysi. Eins og allir vita sem fylgst hafa með fréttum þá er stríð í Evrópu. Stjórn Pútíns í Rússlandi réðst inn í Úkraínu fyrir 11 mánuðum. Það geisar stríð í Evrópu og frá Úkraínu hafa streymt flóttamenn, flóttafólk.

það að stríð geisi í Evrópu hafi engin áhrif á önnur Evrópulönd. Helmingur þeirra sem leituðu alþjóðlegrar verndar á Íslandi á síðasta ári, rúmlega helmingur, kom frá Úkraínu, að sjálfsögðu. Það var líka vegna þess að önnur Evrópuríki opnuðu dyr sínar fyrir flóttafólki frá Úkraínu

að hér sé við að eiga stjórnlaust og ófyrirséð ástand. Það er ekkert ófyrirséð við flóttamannavandann og það hefur ekki verið það alla þessa öld ef við förum bara rétt aftur til síðustu aldamóta. Það geisar stríð í Evrópu. Rússar réðust inn í Úkraínu. Það hefur geisað stríð í Sýrlandi í meira en tíu ár, borgarastyrjöld. Það eru u.þ.b. 20 ár frá innrásinni í Írak. Það hefur geisað stríð í Afganistan áratugum saman. Án

Það er ástæða fyrir því að 100 milljónir manna eru á flótta í heiminum og hún er fyrst og fremst stríðsátök, hvort sem það er á milli landa eða borgarastyrjaldir, og síðan afleiðingar slíkra átaka, óöryggi, skortur, matarskortur, engin leið til að ala upp börnin sín í slíku ástandi og sókn fólks eftir friði.

það er hlutverk Íslands og staða og ábyrgð í þessu samhengi. Við hljótum að axla þá ábyrgð að standa með Úkraínu alla leið, ekki bara á fyrstu dögum stríðsins, ekki bara eftir þrjá mánuði eða sex mánuði eða núna eftir 11 mánuði

Það er hluti af því að vera sjálfstætt og fullvalda ríki að axla þá ábyrgð og hafa úthaldið til þess. Það kann alveg að reynast þungt á köflum, ég ætla ekki að gera lítið úr því. Það kann að reynast umhendis og flókið. Það væri léttara ef fleiri sveitarfélög hér á landi tækju þátt í því að hýsa flóttafólk, þau sem hér hafa fengið alþjóðlega vernd, miklu léttara meira að segja af því að saman getum við axlað þessa ábyrgð og þessar byrðar. Okkur ber skylda til þess. Það fylgja ekki bara réttindi því að vera sjálfstætt ríki í samfélagi þjóðanna. Því fylgja líka skyldur og þær erum við að axla og okkur ber að gera það. gera það. Ég dreg þá ályktun, eftir að hafa hlustað á þessa umræðu hér og kynnt mér málið — auðvitað ekki til fulls, eins og ég tók fram í upphafi, en þó þannig að ég tel mig hafa nokkuð góða yfirsýn yfir það hvað á að reyna að gera í þessu frumvarpi og hvað á ekki að gera — að frumvarp hæstv.

En um leið er verið að setja hér inn mjög andstyggilegar breytingar sem farið hefur verið ítarlega yfir í þessari umræðu og aðrir þingmenn en ég hafa gert mjög góð skil. Það mun síðan koma í ljós við atkvæðagreiðslu um þetta mál hvernig landið liggur á hinu háa Alþingi. Ég er nokkuð hrædd um að fyrir þessu frumvarpi sé drjúgur meiri hluti, ég er meira að segja

annar svokallaður flóttamannavandi komst í hámæli árið 2015, vegna borgarastyrjaldarinnar í Sýrlandi og stöðugs straums flóttafólks þaðan yfir til Evrópu, voru um það miklar deilur innan Evrópusambandsins hvernig skyldi axla þá ábyrgð og deila henni á milli ríkja. Einn þeirra stjórnmálaleiðtoga sem þá sat undir ámæli vegna síðbúinna viðbragða og fyrir að hafa ekki tekið skýrt af skarið um hvað skyldi gera, Angela Merkel, sagði þegar hún hafði hugsað málið — reyndar var tilefnið ung, grátandi stúlka sem átti að vísa úr landi

Það er það sem við þurfum að gera. Við þurfum að græja það að vera sjálfstæð, rík þjóð og axla þá ábyrgð sem því fylgir að vera ríki í samfélagi þjóðanna, taka á móti fólki sem á rétt á alþjóðlegri vernd hér á landi, gera því búsetuna hér eins góða og hægt er, reyna að virkja það algerlega inn í samfélagið, veita því tækifæri til að sækja skóla, stunda vinnu. Á endanum, þó að það geti verið óþægindi, kostnaður, fyrirhöfn, flækjustig til að byrja með, mun þetta samfélag verða sterkara og betra fyrir vikið.

við hópa þá kalla ég eftir því að þeir hópar eigi einhverja raunverulega möguleika á að hafa áhrif á ferlið. Ég get bara ekki með nokkru móti séð að að þeir ótalmörgu hópar sem hafa veitt umsagnir, og að mér skilst komið á fundi nefndarinnar, hafi haft þann möguleika. Það blasir við við lestur umsagnanna

taka bara við því og samþykkja það. Mér þykja þetta afar sorgleg vinnubrögð.

eins og ég sagði í ræðu minni finnst mér eiginlega með ólíkindum þegar löggjafinn í sínu starfi í hv. allsherjar- og menntamálanefnd — ég sit ekki í þeirri nefnd og veit ekki hvernig starfið var þar. En hingað er málið komið og fyrir liggja umsagnir þeirra sem best þekkja til og gerst þekkja til í þessum málaflokki, m.a. frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem okkur ber lögum samkvæmt, ef ég man rétt, að hafa samráð við við breytingar á þessum lögum. Það er hvorki lesið né hlustað.

og kannski fleiri flokka hér á þinginu. Þetta eru auðvitað algerlega ótæk vinnubrögð og til vansa fyrir þingið. Það veldur mér áhyggjum að að meiri hlutinn sé tilbúinn að ganga svona langt í þessu máli og með svona augljósum hætti að láta sem málefnalegar og lögmætar ábendingar og athugasemdir hafi ekkert gildi.

gullið tækifæri samráð hefði verið til að auka traust á málaflokknum sem er bara í molum eftir ítrekaðar umfjallanir í fjölmiðlum þar sem sem gengið er fram með afar harðneskjulegum hætti gagnvart þessu fólki sem er margt í mjög veikri stöðu. Ég kalla eftir því að við bæði

að þessi vinna fari fram og þessar breytingar séu ræddar í þverpólitísku samráði, bæði þvert á stjórnmálaflokkana og einnig þá að sjálfsögðu með því að vera í samtali við þá aðila og þau hagsmunasamtök sem eiga hér hlut að máli og hafa miklu betri innsýn og þekkingu á þessari stöðu en einstakir stjórnmálamenn eða stjórnmálaflokkar. Að sjálfsögðu eigum við að vinna þetta þannig. Það var gert en Sjálfstæðisflokkurinn hefur því miður aldrei viljað vera hluti af þeirri samstöðu. En ég hélt samt að aðrir stjórnmálaflokkar hér á hinu háa Alþingi hefðu enn áhuga á því að hafa um þetta þverpólitískt samráð. En svo virðist ekki vera, því miður.

Á því eru einhverjar undantekningar að sjálfsögðu. En það læðist að manni sá grunur að annaðhvort treysti þingmenn sér ekki til að lýsa hér yfir úr ræðustóli eindregnum stuðningi við efni þessa frumvarps, kann að vera, ég veit það ekki, það væri gott að heyra af því. Það væri líka gott að heyra af því ef einhverjir þeirra sem styðja þessa ríkisstjórn hafa efasemdir eða athugasemdir eða eru jafnvel andsnúnir málinu, en ég hef ekki orðið vör við að það hafi komið fram. En ég gef lítið fyrir yfirlýsingar á síðustu stundu

Auðvitað er hægt að koma með breytingartillögur alveg fram í 3. umr. en hafi ég lesið málið rétt þá er þetta alveg fyrirvaralaust, t.d. af hálfu Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs sem einhvern tímann áður í hinu langa ferli hafði gert fyrirvara við einhver atriði ef ég fer rétt með. Ég verð bara að

og til að fara yfir málin eins og þau eru lögð fram, ekki eins og þau gætu mögulega litið út síðar.

og liggur fyrir. Við skulum kannski reyna að lifa í voninni um að einhverrar afstöðubreytingar sé að vænta en ég held að sú von sé samt veik. En það að reyna að rugla umræðuna hér í 2. umr. um þetta frumvarp með einhverju útspili sem ekki fer fram hér í þessu húsi eða með breytingartillögu sem ekki kemur fram, það breytir í rauninni engu.

Ég var glaður að heyra þegar hún sagði: Við græjum þetta.

Það er enginn að koma hingað til að fara að setjast upp á sósíalinn hér, ekki eins og við gerðum þegar við fluttum til Danmerkur á hippatímabilinu og fórum bara inn í Kristjaníu og fengum okkur í pípu. Þetta fólk er í allt annarri stöðu. Maður veltir fyrir sér: Er ekki verið að tala niður þetta góða samfélag sem við eigum þegar við komum hér og vælum yfir því að allt sé að hrynja?

með ólíkindum að hlusta á hverja ræðuna á fætur annarri þar sem þingmenn lýsa því að við ráðum ekki við stöðuna. Auðvitað ráðum við við hana. Verkefnið er kannski ekki alltaf einfalt en við ráðum við það af því að þetta er spurning um ákvörðun og eitthvað sem okkur ber að gera, eitthvað sem við verðum að gera. Meðan við höfum dyrnar opnar fyrir öllu flóttafólki frá Úkraínu þá ber okkur að hafa úthaldið, pólitískt, efnahagslegt og samfélagslegt, í það

Ég er þeirrar skoðunar að Ísland þurfi á svo mörgu fólki að halda og að það sé okkur aðeins til gæfu að hingað vilji flytja fólk frá öðrum löndum og setjast að. Ég sé ekki í því þann vanda sem sumir aðrir sjá. Það verður auðvitað alltaf að bjóða fólki upp á aðlögun. Það þarf að bjóða upp á aðlögun í skólum, það þarf að nýta krafta fólks til fullnustu. En það er auðvitað bara þannig að á endanum erum við mjög ríkt og stöndugt samfélag.

að við þurfum á fleira fólki að halda, flóttafólki, alls konar innflytjendum, af því að það muni gera samfélag okkar betra.

Hæstv. forseti. Ég held að það sé líka mjög mikilvægt að hafa í huga að við erum auðvitað ekki að breyta reglunum. Það þarf að fara fram efnislegt mat á alþjóðlegri vernd. Hér hafa þingmenn komið upp og talað um No Borders og haft það í flimtingum. Það er ekkert verið að ræða það í þessu frumvarpi. Eftir sem áður þurfa þau sem hingað koma, flóttafólk eða aðrir sem koma hingað og vilja dvelja á Íslandi, að uppfylla alls kyns skilyrði og sækja um alls kyns leyfi og allt slíkt.

þurfum við á fólki að halda á vinnumarkaði. En mér finnst hins vegar að við eigum ekki að nálgast einstaklinga sem vinnuafl. Við eigum að nálgast fólk sem frjálsa einstaklinga og gerendur í sínu lífi, að það sé hreyfiaflið, ekki það að það henti okkur að þau komi hingað af því að okkur vanti vinnandi hendur.

oft verið tíðrætt um Venesúela og umsóknir um alþjóðlega vernd þaðan. Það er svo sannarlega rétt að umsóknum um hæli frá Venesúela hefur sannarlega fjölgað frá því að kærunefnd útlendingamála komst að þeirri niðurstöðu að Venesúela væri ekki öruggt land. Í þeim úrskurði kom m.a. fram, með leyfi forseta: „Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna gaf út leiðbeiningar vegna umsókna venesúelskra ríkisborgara um alþjóðlega vernd árið 2019. Í leiðbeiningunum kemur fram að það sé mat stofnunarinnar að meirihluti venesúelskra ríkisborgara hafi ríka þörf fyrir vernd vegna ástandsins í Venesúela. Atburðir undanfarinna ára hafi raskað allsherjarreglu í landinu og sé líf þeirra, öryggi og frelsi því í hættu. Í ljósi ástandsins hafi Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna hvatt aðildarríki til þess að senda venesúelska ríkisborgara ekki aftur til landsins.“ Með öðrum orðum: Með öðrum orðum: Kærunefnd útlendingamála var einungis að fylgja tilmælum og mati Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna á því hvernig ástandið er í Venesúela. Samkvæmt upplýsingum Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna hefur 7,1 milljón manna flúið landið á undanförnum árum, þar af hafa yfir 6 milljónir sest að í öðrum löndum í Suður-Ameríku. Af hverju er þetta fólk að leita til Íslands? Jú, það er nefnilega þannig að þeir sem hafa efni á því geta keypt sér flug frá Venesúela eða einum af nágrannaríkjum þess til Spánar og þaðan beint til Íslands.

þetta þýðir að frekar greið leið er fyrir fólk sem hefur þess kost að komast til Íslands og annarra landa innan Schengen og sækja þar með um alþjóðlega vernd.

við Evrópusambandið og hin Schengen-löndin að 8. gr. Schengen-samkomulagsins, sem tekur einmitt á því hvað eigi að gera þegar lönd verða vör við stóraukinn fjölda hælisumsókna fólks frá löndum þar sem Schengen er með undanþágur frá áritun. Það væri áhugavert að heyra skýringar ráðuneytisins á því af hverju slíkt hefur ekki verið gert. Ráðherra hefur einnig talað sérstaklega, og reyndar aðrir hv. þingmenn líka, um að fólk frá Sýrlandi kæmi með nýleg vegabréf frá Venesúela. Í þessu tilviki virðist stjórnarmeirihlutinn og ráðherra vera viss um að þessi vegabréf hafi verið keypt dýrum dómum. Hann áttar sig kannski ekki á því að í Venesúela býr tæp milljón manns frá Sýrlandi sem flutti þangað á síðustu öld. Kannski er það frekar vandamál í augum ráðherra að þarna er að koma til landsins fólk með uppruna frá Miðausturlöndum og jafnvel með aðra trú. Það er kannski mesti glæpurinn sem þetta fólk hefur framið í hans augum. Það er einnig mikilvægt að hafa í huga að samkvæmt upplýsingum frá Vinnumálastofnun voru nærri 90% þeirra sem fá hér alþjóðlega vernd og koma frá Venesúela komin með vinnu innan eins árs frá því að dvalarleyfi er gefið út. Þetta er fólk sem vill vinna og vill ekki vera baggi á samfélaginu.

Þannig er það bara víða. Þannig ferðast margir flóttamenn og eru t.d. í Miðausturlöndum, farandi á milli landa. Flóttamenn frá Afganistan — Tyrkland, Líbía og öll þessi lönd eru full af flóttafólki frá stríðshrjáðum löndum. Það að

brotabrot, af þeim mikla fjölda sem hefur þurft að yfirgefa Venesúela. En það virðist vera

frá Venesúela í gegnum Kólumbíu og niður til Perú. Það er það land sem hefur tekið á móti hvað flestum. Það er líka hópur sem fer norður á við.

Já, þetta er stórt vandamál, það er bara að gerast í annarri heimsálfu og við heyrum ekki alltaf fréttir af því hvað er að gerast á öðrum stöðum í heiminum og höldum þess vegna kannski að þarna séu bara efnahagslegir flóttamenn.

reyna að komast í skjól í öðrum löndum undan stríði eða öðrum þeim hörmungum sem fólk er að upplifa. Ég veit að hv. þingmaður hefur unnið mikið í fátækari löndum við þróunaraðstoð, þekkir kannski stöðu

eða sendum lítil börn úr landi sem eru komin í skóla og eiga orðið vini og vinkonur hér á Íslandi? Erum við að sýna einhverja manngæsku þegar við förum þannig að? Þegar við fáum starfsmenn flugvalla til að lýsa ljósum framan í blaðamenn svo að þeir geti ekki tekið myndir þannig að fólk átti sig ekki á hvaða vinnubrögð er verið að viðhafa?

og tölurnar fyrir Perú, bara á síðasta ári, fóru úr hálfri milljón í eina og hálfa, þannig að við getum séð hvað þetta hefur vaxið á þessum stutta tíma. En

skiptir máli það sem öll grundvallargildi allrar mannúðaraðstoðar í heiminum er. Það er alltaf neyðin sem skiptir mestu máli þegar þú metur hverja þú þarft að aðstoða.

Við eigum að sjálfsögðu að byggja upp kerfi þar sem mannréttindi og mannúð eru höfð að leiðarljósi.

Við höfum ekki verið að sýna að það séu leiðir fyrir flóttafólk annars staðar frá. Ég ætla bara rétt að vona að við þurfum ekki aftur að horfa upp á myndir eins og við sáum fyrir tæpum átta árum af af drukknuðum börnum á ströndum Miðjarðarhafs. Það er ástæðan fyrir því að þýska ríkisstjórnin opnaði landið sitt, það var mannúð.

Virðulegi forseti. Mig langaði til að leggja orð í belg um þetta mál. Ég sat í allsherjarnefnd fyrir einhverjum tveimur árum, að mig minnir. Þá var frumvarp frá dómsmálaráðherra Sjálfstæðisflokksins um útlendingamál þar til meðferðar sem ekki varð að lögum. Mig langaði kannski til að nefna, af því að skilvirkni hefur nú verið leiðarstef Sjálfstæðisflokksins og ríkisstjórnarinnar í þessu máli,

Ég hugsa að tímanum hefði getað verið betur varið, kannski ekki síst með því að hlusta betur á þá fagaðila sem hafa verið að leggja orð í belg um þetta mál og þennan málaflokk. Ég er sammála því sem ég heyrði framsögumann málsins segja hér í einni ræðunni, að það eigi að horfa á stóru myndina. Í samhengi við

aldrei hafa þessi frumvörp komið fram og hið sama er uppi á teningnum núna. Það liggur ekkert frumvarp fyrir af hálfu ríkisstjórnarmeirihlutans um að rýmka atvinnuréttindi útlendinga, mögulega þá í því skyni að létta á kerfinu af þessum enda hvað varðar fólk sem er að koma hingað á flótta. Því finnst mér holur hljómur í því að tala um að horfa eigi á stóru myndina og gera svo aldrei annað en að leggja þetta frumvarp í mismunandi myndum á borðið. Ég skil ekki hvers vegna tími þingsins hefur ekki verið betur nýttur en svo að eftir allan þennan tíma liggi ekki fyrir önnur frumvörp, t.d. hvað það varðar að veita atvinnuréttindi til útlendinga sem koma utan EES-svæðisins. Hér hefur mikið verið rætt um kerfið og kostnaðinn. Það er umræða sem hefur staðið yfir árum saman, en ég sakna þess að stjórnarliðar ræði ekki um tækifærin

hvort sem við erum að tala um fólk sem kemur til Íslands eftir að hafa verið á flótta eða fólk sem kemur hingað einfaldlega til að sækja sér betra líf. Allir þessir þræðir tengjast og því spyr

Ég átta mig á því að það eru ákveðnir þættir sem snúa sérstaklega að þörfum fólks á flótta. Þar gilda sérstök sjónarmið en þá segi ég aftur að ríkisstjórnin hefur haft heilt kjörtímabil til að smíða heildstæða stefnu sem tryggir að allir þessir þræðir fái að tengjast.

lúti að því hvernig megi þrengja rétt fólks á flótta til að sækja hingað til lands. Þar finnst mér mega minna á að fólk á flótta sem fær hér alþjóðlega vernd er líka

hvað skilvirkni varðar séu þær sem þær ættu að vera og mér hefur fundist sérstakt, að ég er áhugamanneskja um að kerfin vinni á eðlilegum hraða, að hér í þessum málaflokki tala stjórnarliðar mikið um skilvirkni málsmeðferðartíma — og ég er sammála um mikilvægið því það er einfaldlega réttur fólks að fá úrlausn sinna mála á skjótan og faglegan máta — en þetta er gegnumgangandi vandamál í þeim undirstofnunum sem heyra undir dómsmálaráðuneytið.

flokkar sem hafa áhyggjur af skilvirkni horfa á önnur kerfi en bara þetta. Ég nefni þetta af því að það er sannarlega ekki einsdæmi að kerfið megi vinna hraðar. á við að það er ekki einsdæmi að útlendingakerfið, sem er smíðað utan um útlendingalögin, sé hægfara. En maður heyrir stjórnarliða ekki oft viðra áhyggjur sínar af öðrum kerfum en þessu. Forseti. Rannsóknir sýna að íslenskur vinnumarkaður þarfnast starfsfólks í ýmiss konar störf, bæði störf sem krefjast sérhæfingar og menntunar en líka ófaglærðs fólks.

er staðan sú sem ég nefndi hér áðan, að eina frumvarp ríkisstjórnarinnar sem lýtur að útlendingum er þetta. Við fáum ekki frumvörpin sem þau tala um að séu á döfinni eða í pípunum, frumvörpin um aukin atvinnuréttindi fólks.

hversu harðorðar og berorðar umsagnir við frumvarpið voru. Þegar ég skautaði hratt yfir umsagnirnar núna sá ég að lítið hefur breyst í þeim efnum. Umsagnir við málið fela í sér harða gagnrýni á þetta frumvarp og mér finnst sérstakt hversu lítið stjórnarliðar ætla að staldra við þann punkt. Hvernig má það vera að nánast allir umsagnaraðilar fetti fingur út í frumvarpið?

verið brugðist við tilmælum í umsögn stofnunarinnar. Ég staldraði líka við umsögn embættis landlæknis sem talar um það atriði að svipta eigi fólk réttinum til heilbrigðisþjónustu. Þar er því flaggað, sem ég tek undir, að heilbrigðisþjónusta hljóti að vera skilgreind sem grundvallarréttur og grundvallarmannréttindi.

gagnvart því fólki sem þá þegar hafði hlotið alþjóðlega vernd, hvort það væri hið eina ákall almennings í landinu að kerfið væri einfalt og skilvirkt eða hvort fólk væri kannski frekar að kalla eftir því að kerfið vinni faglega og með mannúð að leiðarljósi. Ég hef að ég held, í öllum þeim ræðum sem ég hef flutt um þetta frumvarp og þennan málaflokk, vísað í einstakt dæmi;

Henni var vísað til Grikklands vegna þess að hún hafði þegar hlotið alþjóðlega vernd þar. Íslensk yfirvöld höfnuðu því að taka mál hennar til efnismeðferðar þar sem Grikkland er sagt öruggt ríki fyrir flóttamenn og í fréttum á vefmiðlum — þessi frétt sem ég vísa til var á mbl.is — kom fram að þessi kona hefði unnið á leikskóla í rúmlega hálft ár þegar hún hvarf þaðan. Að sögn Maríu Sighvatsdóttir aðstoðarleikskólastjóra hafði konan náð mjög vel til barnanna og, með leyfi forseta, var henni lýst með þessum hætti: „Hún hefur ofboðslega góða nærveru, er áhugasöm og lagði sig mikið fram við að kynnast starfinu. Það var gott að vinna með henni, ég lærði mjög margt af henni. Hún kenndi börnunum og lærði svo af okkur og þeim líka. Þannig að allir græddu á vinnu hennar hér. Hennar er virkilega sárt saknað.“ Eins og ég segi hef ég margsinnis nefnt þessa sögu og viðurkenni að hún situr í mér.

staðan sé sú í Reykjavík að það þurfi að fækka starfsfólki í leikskólum. Nei. Var staðan sú að konan vildi hverfa úr starfi?

hvert og eitt, með því að faðma hana en án þess að vita að í framhaldinu kvaddi þessi kona líka Ísland. Henni höfðu orðið á þau „mistök“

Fréttin af konunni, sem er nafnlaus í fjölmiðlum, varðaði söguna af hennar aðstæðum. En ég hef áður nefnt það að íslenska sagan sem börnin í leikskólanum munu heyra, og hafa kannski fengið að heyra núna, a.m.k. þegar fram líða stundir, er líka mjög sorgleg; sagan af því hvernig aðstæður geta verið á Íslandi gagnvart fólki í neyð. Því hefur Því hefur mér fundist, eins og ég nefndi hér í upphafi míns máls, að þessum árum sem hafa farið í þetta mál hefði verið betur varið í að að smíða hér heildstæðan ramma sem tekur utan um veruleika og aðstæður fólks á flótta, samhliða því að búa til kanala

horfa á þarfirnar og viðurkenna tímabundinn kostnað en líka ávinning til lengri tíma og nálgast tækifærin.

Ég hef tekið eftir því í málflutningi stjórnarliða að þeim virðist mjög umhugað um skilvirkni.

Ég spyr mig, og langar að spyrja þingmanninn hvort hún deili þeirri skoðun, hvort það sé ekki alveg jafn slæmt ef við erum að vísa frá fólki sem raunverulega á hér tilkall til að njóta alþjóðlegrar verndar á Íslandi. Ég

mögulega fólk og hljóti vernd sem ekki eigi rétt á henni, sem ég hef ekki heyrt að séu endilega mörg dæmi um, en hvort það sé ekki líka vert að passa alveg jafn mikið upp á að við við séum meðvituð og veitum þeim sem hingað koma og sannarlega eiga rétt á að hljóta hér alþjóðlega vernd, að við sinnum þeim hópi líka og pössum upp á að sá hópur hljóti hér alþjóðlega vernd.

á að leysa úr. Varðandi kærunefndina og að Útlendingastofnun hafi verið gerð afturreka þar þá viðurkenni ég að ég þekki ekki statistíkina en hef auðvitað séð fréttir eins og annað fólk. og annað fólk. Það sem gerist þegar kærunefndin snýr við úrskurði er að þá er líka verið að jafna leikinn með tilliti til þess að það er einhver almenn regla sem gildir og að það sé jafnræði, að tvö hliðstæð mál fái sömu niðurstöðu. Ef það gerist oft að stofnun er gerð afturreka fyrir kærunefndinni þá er auðvitað sú hætta fyrir hendi að það sé einhver innbyggð kerfisvilla um að a og b í svipuðum aðstæðum fá ekki sömu niðurstöðuna. Ég er þeirrar skoðunar að vitaskuld eigi stóra markmiðið að vera það að fólk sem er að sækja hingað á flótta fái skjól en að reglurnar eigi að vera almennar og að þær eigi að byggja á jafnræði en síðan smíðum við auðvitað kerfið utan um þann veruleika að þetta er mannanna verk. Löggjöfin er mannanna verk, ákvarðanirnar eru mannanna verk,

Ég tek undir þetta með skilvirknina. Ég skil ekki alveg enn þá og ég hef raunar kallað eftir því að fá skýringar á því í hverju þessi skilvirkni ætti að felast. Ég set líka ákveðið spurningarmerki við þá nálgun að horfa á þessi mál út frá tómri tölfræði því að hér erum við að tala um fólk. Við erum að tala um fólk sem er búið að ganga í gegnum hörmungar. Það leitar enginn

allt það sem er sett í þetta kerfi þannig að við náum sem allra bestum árangri. Ég get ekki séð að við séum að ná þeim árangri í dag. Ég get heldur ekki séð að mögulegt sé að ná þeim árangri með því að horfa eingöngu á tölur. Það verður að taka til annarra þátta líka. Ég ætla að beina þessari spurningu til þingmannsins: Þurfum við ekki að taka örlítið meiri mannúð inn í þetta líka? Er hv. þingmaður ekki sammála því

þá held ég að í skilvirkninni sjálfri geti vissulega falist mannúð. Við getum í því sambandi haft í huga brotaþola sem leggur fram kæru til lögreglu fyrir alvarlegt brot, segjum kynferðisbrot, þá er mjög þungbært að bíða kannski árum saman eftir því að málið verði til lykta leitt. Þannig að ég lít á það sem sjálfstæðan punkt að kerfið geti unnið

mannúðlegt. Þetta tvennt getur sannarlega gengið hönd í hönd og það er mikils virði að kerfið vinni hratt úr sínum málum.

Við þekkjum öll hverjar aðstæður fólks á flótta eru. Við þekkjum tölurnar á heimsvísu um fjölda fólks sem er á flótta. Ísland er einfaldlega hluti af heiminum og ég sé það sem svo að við ættum að hafa það að markmiði að vera hluti af lausninni frekar en af vandanum.

ekkert þeirra virðist vita hvernig þau ætla að gera þetta, hvað þau ætla að gera, hverjar hugmyndirnar raunverulega eru. Nú hef ég nokkrum sinnum spurt þingmenn meiri hlutans,

Gjarnan er það þannig að dómsmálaráðherra hefur bent á félags- og vinnumarkaðsráðherra og sagt: Hann er með þessi mál til meðferðar. Ég hef heyrt hæstv. nýsköpunarráðherra tala um mikilvægi þess að þetta

hvað meiri hlutinn er að fara þá tek ég heils hugar undir það. Það er mjög erfitt að fá fram tilteknar hugmyndir. Ég hef stundum velt því fyrir mér hvort þessi umræða sé bara einhvers konar fjarvistarsönnun inn í þetta samtal.

Íslendingar sem hafa lært í Póllandi komi til Íslands og fái menntun sína viðurkennda en Pólverji með sömu menntun kemur til Íslands og honum gengur mun erfiðlegar að fá hana viðurkennda. Maður veltir því stundum fyrir sér þegar dómsmálaráðherra bendir á félagsmálaráðherra og félagsmálaráðherra bendir á dómsmálaráðherra hvort þetta fólk þekkist ekki og tali ekki saman. Það er nánast á þeim að skilja stundum að ef þau bara þekktu einhvern sem gæti breytt þessum anga sem ekki heyrir undir þeirra ráðuneyti þá væri staðan önnur.

flóttamannakerfið eigi að vera fyrir þá sem eru í raunverulegri þörf og raunverulega í þeirri stöðu að vera á flótta. Ég held að allir geti verið sammála um að auðvitað á markmiðið að vera að geta tekið utan um þá sem raunverulega eru í þeirri stöðu. Þá heyrir maður þetta; að það væri ákjósanlegt að hafa aðrar leiðir fyrir þau sem ekki eru í eiginlegum skilningi í þeirri stöðu að vera á flótta heldur leiti sér betra lífs úr erfiðum aðstæðum. Síðan held ég að það sé bullandi pólitík í því hverju fólk trúir um það hversu mikið sé um að fólk sæki hingað skjól á röngum forsendum. En það er annað samtal. Engu að síður er staðreyndin sú að eftir fimm ár af þessu samtali og fimm ár af þessari orðræðu meiri hlutans í ríkisstjórn þá hafa þau ekki gert neinar tilraunir, ekki lagt fram neinar tillögur í þá veruna að rýmka þennan rétt með þeim hætti sem þau sjálf tala fyrir að gæti létt á þessu kerfi, þ.e. með því að rýmka lög og regluverk um möguleika fólks til að flytja til Íslands til að sækja sér vinnu. Í því samhengi held ég að það hljóti að vera holur hljómur í því að geta talað fyrir þessu árum saman en takast ekki afgreiða þetta mál, tala árum saman um aðra löggjöf sem á að standa henni við hlið og styðja við hana en gera svo ekkert.

Frú forseti. Hér við upphaf þingfundar minnti ég virðulegan forseta á sjö vikna gamla kröfu um viðveru félags- og vinnumarkaðsráðherra við þessa umræðu. Þessi krafa er ekki úr lausu lofti gripin. Hún byggir ekki bara á því að hluti þessa frumvarps fjallar um málaflokka ráðherrans heldur byggir þessi krafa á því að ráðuneytið beinlínis óskaði þess að stíga inn í málið. Ráðuneyti hæstv. ráðherra bað um að koma á fund allsherjar- og menntamálanefndar þar sem verið var að fjalla um þetta frumvarp vegna þess að það væru hlutir í frumvarpinu sem ættu frekar heima hjá ráðuneytinu í frumvarpi sem þau ætla að koma með á næstu misserum. Það er ekki hægt að ljúka 2. umr. um þetta mál án þess að ráðherra félags- og vinnumarkaðsmála mæti hér í sal og geri grein fyrir þeim sjónarmiðum sem voru að baki því að ráðuneytið tróð sér inn í þinglega meðferð málsins.

Í öðru lagi þá þýðir ekki, þótt málið sé ekki í hans höndum og á hans borði, að við þurfum ekki að fá svör frá honum inn í þessa umræðu. Við þurfum að fá þau. Við þurfum að fá hans afstöðu og þurfum að vita hvað er í gangi. Mjög mörgum spurningum er ósvarað sem hæstv. ráðherra getur svarað.

Arndísar Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur, um að ráðherra komi og taki þátt í umræðunni. Ég kalla líka eftir því að fleiri þingmenn stjórnarflokkanna taki þátt í umræðunni, þar sem málin eru engan veginn útrædd.

þannig að hún geti þá orðið gagnlegri og skilvirkari, en skilvirkni er einmitt eitt af því sem við erum að leita að. Skilvirk umræða hlýtur að kalla á aðkomu fleiri aðila þannig að hún megi einmitt verða skilvirk.

Frú forseti. Ég hlýt að lýsa mig sammála þessari beiðni. Þetta er svo eðlilegt og það er búið að biðja um nákvæmlega þetta atriði eiginlega frá því að mælt var fyrir málinu, allan tímann. Það virðist nú vera einhver íslenskur sérsiður að ráðherrum takist að lauma sér undir radar og neita því að svara fjölmiðlum svo dögum og vikum skipti.

félagsmálaráðherra fyrir því af hverju hann ætti ekki að koma og mæta. Frekar ætti forseti að taka að sér það hlutverk að hreinlega upplýsa okkur þingmenn um hvenær hann ætlar að koma til þess að taka þátt í þessari mikilvægu umræðu.

Það er ekki hægt að skýla sér bak við það að málið sé bara á höndum þingsins, því að hæstv. ráðherra tók málið í sínar hendur með því að senda óumbeðinn embættismenn ráðuneytis síns inn á fund

Þetta eru rök sem halda stundum vatni en engan veginn núna, vegna ráðherrans sjálfs. Ekki vegna þess að okkur langi sérstaklega að fá hann inn í salinn,

þ.e. hluti af 2. umr. þessa máls. Þau báðu sérstaklega um að vera hluti af þessari umræðu

Í ljósi þess langar mig að benda á það að í gær var tekin fyrir dagskrártillaga um að taka málið af dagskrá, sem hefði mögulega verið skynsamlegt í ljósi þess

Útlendingastofnun heldur ágætlega utan um það. Við erum núna með tölur komnar inn á vef stofnunarinnar fyrir janúar til nóvember í fyrra. Það hefur oft verið vísað í þessar tölur. Ég man nú ekki hvort einhver hefur haft fyrir því að þylja þær upp markvisst, nákvæmlega. Þær eru alla vega þannig að á þessu tímabili, sem er næstum því eitt ár, bárust 3.936 umsóknir sem er að sjálfsögðu fordæmalaust. Af þeim eru 2.143 frá fólki frá Úkraínu sem er 54%, ríflega helmingur. 966 eru frá fólki frá Venesúela. Það eru 25%, nákvæmlega fjórðungur. Svo eru aðrar 827 sem eftir standa. Það er 21% í heildina. Í þessu ljósi sem og ýmsu öðru ljósi og öðrum tölum sem hægt er að henda upp efnisatriði þessa málaflokks þá verð ég að segja að þó að umræðan hérna hafi verið mjög málefnaleg þá finnst mér hún oft ekki nógu markviss

út frá hverju fólk styður þessi markmið og út frá hverju fólk styður eða hafnar frumvarpinu af því að ég verð að segja að mér finnst stundum bera á því að fólk fari í ýmsar áttir og tali um alls konar hluti sem þarf að gera og ýmsar réttlætingar

Það er ekki að taka á því að skilgreina með einhverjum öðruvísi hætti að einhverju marki hverjir eigi rétt á vernd og hverjir ekki, því að ef maður skoðar nefnilega annað talnasafn — þar sem við erum reyndar bara með niðurbrot fyrir 2021, það er kannski ekki komið fyrir 2022 af því að árið er ekki komið að fullu en

29 eru einhvers konar önnur lok. Það eru 4%. Það sem eru beinlínis synjanir af þessu — og ef ég er ekki eitthvað stórlega að misskilja þá er þetta sú tala

Svo eru það 36% sem eiga rétt á vernd, eða eru komnir með vernd, nú þegar jafnvel, bara einhvers staðar annars staðar.

Um það hefur verið deilt hér og annars staðar í samfélaginu hvort það eigi að opna á

rétt eins og fólk hefur rétt á að sækja um vernd ef það hefur komið í gegnum Grikkland og Ungverjaland en ekki fengið vernd. Þetta er hins vegar bara efnislegt atriði sem helst óbreytt þó að þetta frumvarp verði samþykkt.

þegar kemur að Venesúela finnst mér umræðan einhvern veginn í allar áttir, mjög skiptar skoðanir og stundum svolítið óljóst hvað fólk vill eða vill ekki.

En gott og vel, kannski vill fólk breyta þessu en þetta er enn og aftur atriði sem ég fæ ekki séð að þetta frumvarp taki á, alla vega ekki með skýrum hætti. Mögulega er ákvæði

Þetta er enn ein ástæðan fyrir því að mér finnst erfitt að samþykkja svona frumvarp sem er með óljós markmið og óljósan tilgang og þar sem erfitt er að rýna í nákvæmlega hvað muni gerast ef það er samþykkt.

tel ég að það séu margir þingmenn sem ætli að samþykkja þetta frumvarp í gegnum þetta þing af því að þeim hefur verið sagt að gera það, sem skilja ekki alveg málið, vita ekki nákvæmlega um hvað það snýst, telja kannski, eins og haldið er fram af hálfu meiri hlutans eða flutningsmanna frumvarpsins og höfunda,

ekki hvernig þau eru. Því fylgir oft rökstuðningur fyrir því að fólk sem er búið að fá vernd í öðru ríki eigi ekkert erindi hingað til að fá vernd hér. Þar

Það kom hingað fjölskylda sem hafði fengið vernd í Þýskalandi en vildi fá vernd á Íslandi vegna þess að mjög náinn fjölskyldumeðlimur var kominn með vernd hér á landi en henni var synjað og hún send aftur til Þýskalands. Kerfið sem við höfum byggt upp er þannig að í fyrsta lagi þá er fjölskylda þín ekkert nema bara óuppkomin börnin þín undir 18 ára og maki

í rauninni engin heimild í íslenskum lögum til að taka þessi mál. Þá má segja að lögin hafi verið þannig að þetta fólk hafi ekki átt erindi í verndarkerfið á Íslandi samkvæmt lögunum. Þessu var breytt árið 2016. Vandamálið er að stjórnvöld hafa ekkert verið að túlka lögin þannig, stjórnvöld hafa verið að túlka lögin svolítið í takt við það sem einhverjum í ráðuneytinu finnst, að þetta fólk eigi ekki erindi í verndarkerfið.

held ég að við séum komin út í allt aðra umræðu hérna, óþarfa og ótengda þessu frumvarpi. Það sem ég sagði var að ég er á þeirri skoðun, ef ég set mig bara inn í þann ramma sem ég ímynda mér að íslensk stjórnvöld og kannski flestir fulltrúar hér á þingi vilji halda sig innan, þó að ég sé kannski með róttækari einstaklingum hér inni, ef ég reyni að setja mig inn í þann ramma sem fólk vill hafa hérna þá held ég að það sé algjörlega óhætt

við eigum í fyrsta lagi að fylgja lögum sem við höfum sett. Hér voru sett lög árið 2016 sem fólu í sér mikla réttarbót en stjórnvöld hafa ekki verið að fylgja þeim,

að ég sé sammála því, að sjálfsögðu, þá tel ég það líka vera svo að við eigum að breyta lögum eftir þörfum eins og við gerum hérna bara „dags dagligt“ afsakaðu, frú forseti, í gegnum lögformlegt og lýðræðislegt ferli. Við breytum lögum eftir því sem aðstæður breytast eins og þær hafa sannarlega gert frá því að núgildandi útlendingalöggjöf tók gildi. Að mínu mati er það kannski ekki þessi málsgrein sem hefur verið klifað á í ræðustól um að okkur beri að fara eftir lögum — svar mitt við því myndi vera að ég tel að við eigum að breyta lögum eftir því sem okkur þykir

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið öðru sinni. Ég er sammála því að við eigum að breyta lögum eftir þörfum. Það er engin þörf á að breyta lögum til að leysa þau vandamál sem við stöndum frammi fyrir í dag. Engin.

Fólk verður mjög ringlað þegar ég segi þetta. Það sem ég á við er: Það er gagnslaust til að leysa þann vanda sem við stöndum frammi fyrir. Það breytir engu varðandi þær áskoranir og þau vandamál sem við þurfum að leysa og ég held að við séum öll sammála um að

á fólki, raunverulegu fólki af holdi og blóði, raunverulegum flóttamönnum. Ekki einhverjum efnahagsflóttamönnum eða öðrum. Það er það sem er óásættanlegt við þetta frumvarp. Það er óásættanlegt að breyta einhverjum reglum

þá er það almennt ekki eitthvað sem gerist bara sisvona. Það hefur gengið á einhverju. Hér hafa margir hv. þingmenn vísað til Venesúela og að flóttamenn þaðan séu efnahagslegir flóttamenn. Það gleymist í því samhengi að þar er há morðtíðni, mikið um ofbeldi og það er ekki eins og fólk leiti hingað bara sisvona því að það sé bara að leita að betra lífi. Það er neyð sem rekur fólk til að yfirgefa heimili sín, yfirgefa allt sem það á og svo kemur það hingað oft nánast allslaust. Þegar hingað er komið fylgir því annað áfall þegar fólk þarf hér að bíða mánuðum, jafnvel árum saman og án þess að vita um afdrif sín og fjölskyldu og, eins og við höfum séð allt of mörg dæmi um, er síðan mögulega vísað héðan með valdi en seinna seinna kemur í ljós að sú frávísun átti ekki við rök að styðjast. Þarna erum við búin að taka fólk í gegnum atburðarás sem fyrir mér blasir við

og við komum ekki alltaf vel fram við það. Það er miður. Við þetta bætist að það eru alltaf að koma betur og betur fram tengsl áfalla við ýmsa líkamlega og sálræna kvilla. Þeir geta komið mörgum árum og áratugum seinna fram. Þetta eru alvarlegir kvillar sem geta hrjáð fólk sem hefur orðið fyrir áföllum.

að gera hlutina illa eða hægt. Versti kosturinn fyrir mér í þessum málum er að við veljum að gera hlutina illa því það skapar miklu fleiri vandamál að gera hlutina illa en að vanda okkur. Þá komum við að þessari spurningu: Hvernig raunverulega getum við gert hlutina skilvirkari? Ég hef verið að kalla eftir því hérna að heyra í hverju skilvirkni stjórnarliða felst vegna þess að það liggur ekki fyrir. Við vitum ekki í hverju sú skilvirkni á að felast. Mér finnst lágmark að við vitum nákvæmlega hvaða vandamál þessi skilvirkni á að leysa. Ég kalla eftir að því verði svarað.

Frú forseti. Hvar á að byrja? Það er hægt að kalla þetta frumvarp söguna endalausu. Þetta hefur fylgt ríkisstjórninni, ég ætla ekki að segja frá ómunatíð en frá því að hún varð til. Þetta er frumvarp ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur út í gegn. Þessi ríkisstjórn hefur átt fleiri dómsmálaráðherra en flestar, þeir hafa flestir haft skamma viðdvöl í ráðuneytinu en hver einn og einasti hefur lagt þetta mál fram í einhverri mynd,

eða Jón Gunnarsson. Alltaf skal þetta frumvarp vera efst í verkefnalista ráðherra. Þetta finnst mér alltaf svo undarleg staðreynd ef við horfum aðeins handan við kosningarnar 2017, kosningarnar áður en þessi ríkisstjórn var mynduð.

það er svo mikil sál í þessum málaflokki, vegna þess að sérstaklega þegar við erum að tala um umsækjendur um alþjóðlega vernd þá erum við að tala um einstaklinga af holdi og blóði sem eru að flýja heimili sín til þess að komast í öryggi, til þess að tryggja sjálfum sér, börnum sínum og fjölskyldu öryggi. Þannig að það er kannski bara eðlilegt að það einkennir þennan

af fólki eins og Mary og Haniye sem síðsumars og haustið 2017 komust í fréttir vegna þess að þeim átti að brottvísa. Það fannst fólkinu í kringum þær bara ekki ganga upp. Stúlkur sem voru búnar að festa rætur, að mig minnir báðar í Vesturbænum, áttu þar vini, kunningja, fólk sem þótti vænt um þær, fólk sem var ekki til í að leyfa kerfinu að henda þeim í brotið verndarkerfi Grikklands eins og til stóð. Þá gerðist það sem ég heyrði hér einn stjórnarliða kalla eftir fyrr í dag. Þá varð þessi mikla pólitíska samstaða þegar við öll hér á þingi vorum sammála um að það þyrfti að gera einhverjar breytingar. Samstaðan náði ekki svo langt að hægt væri að gera einhverjar varanlegar breytingar heldur var stungið inn tveimur bráðabirgðaákvæðum í lög um útlendinga sem gerðu það að verkum að Mary og Haniye gátu fengið efnismeðferð og tugir barna í sömu stöðu, tugir barna, í skjóli þessarar lagabreytingar, fengu efnismeðferð. Það var ekki þannig að Alþingi hefði ákveðið að hleypa þessu liði inn án þess að skoða málin þeirra einu sinni. Nei, þau fengu bara þá sjálfsögðu virðingu að málin voru skoðuð efnislega. Við þá athugun kom í ljós að ekki væri hægt að tryggja réttindi þeirra til heilbrigðis, náms eða nokkurs annars sem skiptir máli í daglegu lífi með því að vísa þeim aftur í brotið hæliskerfi Grikklands. En, hér í þessum þingsal gerðist síðan dálítið skrýtið með þetta mál, sem við héldum að væri samkomulag milli allra flokka á þingi þessa daga eftir að ríkisstjórnin féll. Einn flokkur heltist úr lestinni, einn flokkur skildi sig frá samstöðunni sem hér hafði náðst í þágu mannúðar. Einn flokkur kom fram með breytingartillögu sem dylgjaði um það að við værum bara að opna allar flóðgáttir fyrir möguleikum á mansali og alls konar bölvaða vitleysu sem ekki var studd neinum málefnalegum rökum. Þetta var bara hræðsluáróður í boði eins flokks, Sjálfstæðisflokks. Hér sátu þingmenn Sjálfstæðisflokksins haustið 2017 og greiddu atkvæði, öll sem eitt, gegn þessari tillögu sem náðst hafði samstaða um innan þings. Eina fólkið sem datt það í hug voru þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Hvað gerist síðan, ja, ekki korteri seinna en það voru ekki margar vikur sem liðu

sem Sjálfstæðisflokkurinn hefur haldið, ja, flest ár lýðveldistímans en öll ár ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur. Þannig að alveg eins og þetta frumvarp sem við fjöllum hér um í milljónasta sinn er sagan endalausa í bókinni um ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur þá er það líka hluti af einhverju því óhuggulegasta í sögunni af tilurð ríkisstjórnarinnar, vegna þess að við vorum nú nokkur sem fannst ekki tilefni til þess að gleyma þessari atkvæðagreiðslu svona fljótt, ekki tilefni til þess að treysta Sjálfstæðisflokknum til að fara með þetta ráðuneyti strax eftir að hann neitaði að veita börnum á flótta áheyrn. En svo fór sem fór og ráðherrarnir hafa frá þessum tímapunkti barið höfðinu við steininn. Fyrst fengum við að sjá hugmyndina um þetta frumvarp það fer nú að eiga afmæli núna í lok febrúar. Það var lagt í samráðsgátt 20. febrúar 2019. Það eru fjögur ár sem þetta frumvarp hefur verið til umræðu. Þar kristallast náttúrlega það sem hefur komið fram í ýmsum ræðum í dag, þetta samráðsleysi eða samráðsleysi er kannski of óljós leið til að lýsa þessu af því samráðsleysi getur verið óviljandi yfirsjón. Samráðsleysi getur verið að fólk haldi að mál séu bara í himnalagi og þess vegna þurfi ekki að eiga gott og ítarlegt samráð. Þetta er nefnilega svo miklu einbeittari brotavilji sem birtist hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. 2019, 2020, 2021, 2022, þrisvar það ár, berast nefnilega inn umsagnir frá sérfræðingum við þetta mál. Á öllum ólíkum stigum hafa borist umsagnir frá sérfræðingum

af þessu er bara hunsað. Það er bara tekið við þessum umsögnum og næst þegar málið lítur dagsins ljós er ekkert búið að bregðast við

degi, ekkert endilega fólkið sem stjórnarflokkunum er eðlislægt að hlusta á. En svo erum við með líka umsagnaraðila eins og t.d. Mannréttindastofnun Háskóla Íslands sem gagnrýnir bara töluvert í þessari útgáfu frumvarpsins, bæði ýmis efnisatriði og síðan að það hafi skort upp á mat á því hvort þetta frumvarp standist stjórnarskrá eða mannréttindaákvæði. Ráðuneytinu fannst bara ekki þurfa að framkvæma slíkt mat. Meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar fannst reyndar ekki heldur þurfa að framkvæma slíkt mat, enda kannski þeirrar skoðunar að mannréttindi skipti minna máli þegar sumir hópar eiga í hlut en aðrir. Vendipunkturinn sem við erum að ná í dag í þessari umræðu núna, þessari 2. umr. í málinu, er að til viðbótar því að ráðuneytið, undir stjórn hvers Sjálfstæðisráðherrans á fætur öðrum, hafi hunsað allar þessar umsagnir, eins og ráðuneytið gerir bara ótrúlega oft,

13. og 15. gr. skerða heimild kvótaflóttafólks til fjölskyldusameiningar við maka. Kvótaflóttafólk er lítill hópur þess fólks sem fær vernd á Íslandi. En þetta er fólkið sem stjórnvöld sækja til landsins, fara kannski í einhverjar flóttamannabúðir sem reknar eru af Flóttamannastofnuninni, greina einhverja viðkvæma hópa sem rétt þykir að taka til landsins og veita þjónustu hér. Í samræmi við stefnu stjórnvalda erum við hér fyrst og fremst að horfa á konur og hinsegin karla sem koma makalaus í gegnum Flóttamannastofnunina en síðan kemur stundum í ljós að það er maki til staðar í heimalandinu. Þetta móðgar stjórnvöld alveg reiðinnar býsn þannig að þau vilja loka fyrir þetta, ekki vegna þess að þetta sé einhver svakaleg krísa, þetta getur varla verið nema eitt eða tvö tilvik annað hvert ár eða svo, nei, heldur vegna þess að þau eru bara móðguð. á að loka fyrir þetta vegna þess að einhverjum í kerfinu finnst fólk bara vera að svindla vegna þess að það nefndi ekki makann eitthvað fyrr.

vegna þess að hún á kannski á hættu að verða fyrir pólitískum ofsóknum vegna stjórnmálastarfs eiginmanns hennar í landi þar sem hans stjórnmálaskoðanir geta

Þetta er maður sem íslensk stjórnvöld vilja ekki hleypa til landsins. Það er sérstök breyting í frumvarpinu til að taka á þessum hópi. Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna segir við ráðuneytið að

og þetta bara kaupir meiri hlutinn í allsherjar- og menntamálanefnd. Þetta dæmi kristallar svo vel hversu sinnulaus meiri hlutinn er um þetta mál, hversu sama þeim er um einstaklingana sem hér er verið að hafa áhrif á.

er að líða að lokum þessarar fyrstu ræðu minnar langaði mig að nefna að alveg eins og öll hin fyrri skiptin þá er það núna að grasrótarhreyfingar úti í samfélaginu eru að standa vörð um réttindi fólks á flótta og eru sem betur fer ekki búnar að leggja árar í bát þótt stjórnarmeirihlutinn sé að setja ótrúlega mikinn þrýsting á að klára þetta mál.

í niðurlagi bréfs sem okkur var sent. Þau skora á að frumvarpið sé dregið til baka og unnið upp á nýtt í samstarfi við fagaðila þar sem virðing fyrir jafnrétti og mannréttindum er höfð í hávegum. Þetta finnst manni eiginlega vera svo sjálfsagt að öll mál ættu að vera unnin svona. En það er bara alls ekki málið með þetta frumvarp.

einhverjum óskilgreindum breytingum til að ná utan um einhver af sjónarmiðunum sem koma fram í umsögnum. Ég segi nú bara: Segðu mér annan.

Þau höfðu tækifærið þegar málið var lagt fram í apríl síðastliðnum á Alþingi, eða þegar það var sett í samráðsgáttina í janúar síðastliðnum, eða þegar það var lagt fram í mars 2021 á þingi, eða í apríl 2020, eða í apríl 2019, eða þegar það birtist fyrst í samráðsgáttinni, í febrúar 2019. Á öllum þessum tímapunktum hafa stjórnarliðar ekki valið að nýta tækifærið í samstarf við fagaðila þar sem virðing fyrir jafnrétti og mannréttindum er höfð í Þess vegna stöndum við hér, frú forseti, með ónýtt frumvarp sem mun skerða réttindi lítilla en viðkvæmra hópa fólks á flótta,

þá vill Jón Gunnarsson breyta lögum og halda manninum frá landinu.

og hef reyndar haft orð á nokkrum sinnum í umræðunni um þetta mál, þá stend ég föst í þeirri trú að stór hluti þeirra þingmanna sem hyggst greiða þessu jákvætt atkvæði sitt, mun samþykkja það í gegnum þetta þing, viti ekki um hvað það snýst, viti ekki hvað er verið að gera, trúi þeim sem segja að þetta sé nauðsynlegt til að straumlínulaga kerfið og gera það skilvirkt en viti ekki alveg um hvað það snýst. Ég hef því sett mér það markmið í þessari umræðu, hvað sem öðru líður — ég geri mér grein fyrir því að hér er meiri hluti sem ræður og hann mun ná þessu í gegn ef hann ætlar sér að ná þessu í gegn, en ég mun ekki geta sofið rótt yfir því nema ég geti fullvissað mig um að ég hafi a.m.k. gert tilraun til þess að útskýra fyrir fólki hvað það er að samþykkja. Það er það sem ég ætla að gera núna. Ég ætla að fara yfir þetta frumvarp. Ég ætla að útskýra fyrir fólki hvað það þýðir sem við erum að gera hér í þessu frumvarpi vegna þess að ég er búin að læra það af samtölum mínum við margt fólk að það er ekkert auðvelt að skilja það af lestri frumvarpsins einum saman.

túlkun á lögunum og það er verið að bæta við, fyrsti liðurinn í þessu frumvarpi snýst um að bæta við skilgreiningarnar, hugtakinu endurtekin umsókn. Núgildandi lög hafa ekki nein ákvæði um það hvernig skuli tekið á endurtekinni umsókn. Gott og vel, setjum inn í lögin ákvæði um það. Það eina sem er satt í þessu frumvarpi og greinargerð og máli flutningsmanna um að við séum að reyna að samræma löggjöfina einhvern veginn Evrópureglum er það að í Evrópureglugerð er ákvæði um endurteknar umsóknir og það eru ákvæði um endurteknar umsóknir í lögum flestra ríkja. Það sem er hins vegar svo vitlaust við þessa tilraun hlutans til að setja ákvæði í lögin um endurteknar umsóknir er að það er alls ekki tilgangur þessara ákvæða. Það sem er verið að gera með þessum ákvæðum er að það er verið að rugla saman, það er verið að skilgreina sem endurtekna umsókn, ekki þegar fólk hefur fengið synjun, flutt af landi brott og sækir um aftur, heldur það, sem í dag er talsvert algengt, þegar fólk biður um endurupptöku málsins vegna þess að það hafa komið fram ný gögn eða forsendur hafa breyst. hafa breyst. Þetta er tvennt ólíkt. Endurtekin umsókn er ný umsókn. Skilgreiningin eins og frumvarpshöfundar hafa lagt til að hún verði er svohljóðandi, „Endurtekin umsókn: Þegar útlendingur, sem sótt hefur um alþjóðlega vernd, leggur fram frekari gögn í máli sínu eða sækir um alþjóðlega vernd að nýju eftir að hann hefur fengið niðurstöðu í máli sínu.“

sé áhuga hv. þm. Diljár Mistar Einarsdóttur, sem er eini þingmaður meiri hlutans hér í salnum, á því sem ég er að segja, sem gleður mig af því að ég þrái fátt heitar í þessari umræðu en að fólk hlusti á mig. Ég er ekki í neinu málþófi hérna, ég er að útskýra hvað þið eruð að samþykkja.

„Ákvæði 24. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, um endurupptöku gilda ekki um ákvarðanir í málum er varða alþjóðlega vernd.“ Það er ekki bara verið að setja inn í lögin ákvæði um endurteknar umsóknir

komist næst. Við báðum einnig um að ef hér væru einhverjir frá þingflokki Vinstri grænna, sem er þingflokkur ráðherrans, hvort þeir gætu gefið okkur einhverjar upplýsingar um hvenær hæstv. ráðherra telur sig geta komið hingað og svarað spurningum. Nú tók ég eftir því hér áðan að hv. þingmaður og formaður þingflokks Vinstri grænna, Orri Páll Jóhannsson, virðist vera í húsi og óska ég því eftir að forseti fái einhver svör frá þingflokknum eða ráðherranum um það hvenær við megum eiga von á ráðherra. Forseti hefur ekki frekari upplýsingar en þegar forseti kom í forsetastól fyrir u.þ.b. einum og hálfum klukkutíma þá hafði skilaboðum verið komið til hæstv. ráðherra og forseta er ekki kunnugt um svör.

að fá hingað í salinn til að ræða þetta mál helst hæstv. ráðherra, nú eða fulltrúa frá þingflokki Vinstri grænna, nú eða þá aðra stjórnarþingmenn sem hafa lítið kvatt sér hljóðs í umræðunni upp á síðkastið. Ég tel enn þá mörgum spurningum ósvarað og kalla kalla eftir því að fá svör við þeim spurningum sem koma fram hér í umræðunni. Ég tel það brýnt.

Frú forseti. Mig langar einnig að lýsa því yfir að við erum hér að reyna að fara málefnalega í gegnum málið eins og þingsköp kveða á um. um. Við erum að koma með athugasemdir og við erum að spyrja af hverju ekki var tekið tillit til ákveðinna hluta.

og ég sakna þess að sjá ekki hér þingmenn úr Vinstri grænum og Framsóknarflokki til að taka þátt í þessari umræðu

gera forseta óþarflega mikinn grikk með því að bregðast ekki við þeim skilaboðum sem honum eru borin hér frá þingmönnum. Hér var sú krafa gerð 9. desember, fyrir sjö vikum, að ráðherra yrði viðstaddur þessa umræðu. Sú krafa var ítrekuð á fundi þingflokksformanna á mánudaginn og svo aftur í gær og svo aftur í dag.

En af því að ég veit að frú forseti er varla með svörin á reiðum höndum akkúrat núna þá nýti ég mér kannski tækifærið eftir næstu ræðu til að inna hana svara.

Virðulegi forseti. Í ljósi þess að eini þingmaðurinn sem er hér í salnum fyrir utan þingflokk Pírata er Diljá Mist Einarsdóttir langar mig til að hrósa henni sérstaklega fyrir að vera hérna með okkur og taka þátt í þessari umræðu sem er svo brýn. Ég Ég vil líka nota tækifærið til að hvetja aðra þingmenn, hvort tveggja stjórnarandstöðu og stjórnar, til að koma og taka þátt í þessu. Umræðan er ekki búin, henni er ekki lokið. Það er nóg eftir,

Virðulegur forseti. Ég ætla aðeins að halda áfram að ræða tölur og stóra samhengið, þetta hefur þá tengingu við frumvarpið og umræðuna, um það að til þess að gera breytingar í þessa veru, sem hafa áhrif á réttindi fólks, þá finnst mér alla vega persónulega að það verði að vera einhverjir ljósir og miklir hagsmunir undir. Þess vegna hef ég verið að hlusta eftir umræðunni,

þá áhættu sem er tekin miðað við viðvaranir um að réttindi fólks séu skert. Svo ég skjóti aðeins inn í það er aftur óljóst á hverja þessar breytingar hafa í raun áhrif. Hvað eru það stórir hópar? Önnur tala

Þann 1. janúar í fyrra voru innflytjendur á Íslandi í heildina 61.148 eða 16,3% mannfjöldans. Þetta er svona hálf Reykjavík. Þetta nefni ég sérstaklega í ljósi þess að margt af því sem hefur verið rakið, eftir því sem ég hef hlustað eftir hér í þingsalnum, um nauðsyn þess að taka aðeins á þessum afmarkaða hópi, sem er fólk

Það er bara almenn samstaða um að það sé bara í góðu lagi með það og að álagið af því, ef svo má segja, jafni sig svolítið,

að þessir hlutir jafni sig svolítið út. Við erum hérna með ákveðið framboð á húsnæði og alveg sama hvernig reglurnar eru þá erum við ekki að fá yfir okkur einhverja holskeflu af fólki sem hrúgast upp og er ekki með húsnæði, það alla vega þyrfti að koma mjög mikið til, alla vega hér á eyju þar sem er erfitt fyrir fólk að koma. Svona hefur komið fyrir og er veruleiki sem t.d. nágrannaríki

Frú forseti. Ég held að ég þurfi fyrst að setja þann forseta sem nýlega tók sæti við fundarstjórn aðeins inn í forsögu þess sem ég er að segja núna. Þannig er að 9. desember sl. var gerð sú krafa að félags- og vinnumarkaðsráðherra yrði viðstaddur og tæki þátt í þessari umræðu. Sú krafa var ítrekuð á fundi þingflokksformanna í byrjun þessarar viku og hefur síðan verið ítrekuð upp á hvern einasta dag. Við byrjuðum t.d. fund þessa dags á því að spyrja forseta hvort von væri á ráðherra. Þá sagði sá forseti sem stýrði fundinum á þeim tíma að boðum hefði verið komið til ráðherra. Sá forseti sem stýrði fundi á undan þeim sem nú gerir það sagði slíkt hið sama hér rétt áðan. Mig langar að inna

Frú forseti. Nú á dögunum birti Ríkisútvarpið frétt þar sem fjallað var um þungar áhyggjur Rauða krossins af jaðarsettum hópi hælisleitenda. Þessi frétt var undir fyrirsögninni „Kerfisútlagar“. Þetta fólk, sem er um 64 að sem yfirvöld hafa endanlega synjað um vernd, er fast hér á landi af því að lagaflækjur koma í veg fyrir að hægt sé að vísa því úr landi. Flest þeirra eru frá Nígeríu og Írak og ástæðurnar fyrir því að ekki er hægt að vísa þeim úr landi eru margvíslegar, t.d. skortur á stjórnmálalegum tengslum við lönd, neitun upprunaríkja að taka við fólkinu, skortur á ferðaskilríkjum og margt fleira.

fær ekki að opna bankareikning og fær sjaldnast atvinnuleyfi. Það fær ekki að ganga í skóla eftir 18 ára aldur og hefur einungis aðgengi að bráðaþjónustu í heilbrigðiskerfinu. Þá kom fram í frétt Ríkisútvarpsins að Rauði krossinn óttast að börn þeirra sem fæðast hér séu í reynd ríkisfangslaus. Þetta er t.d. fólkið sem með þessu frumvarpi mun verða hent út á götuna og sagt að sjá um sig sjálft. Rökin hjá ráðuneytinu eru þau að ef við hendum þeim út á götuna þá hljóti þau að fara sjálf úr landi. En maður spyr sig: Hvernig ættu þau að geta það? Þau hafa ekki skilríki, þau hafa ekki peninga, þau mega ekki vinna en samt eiga þau að koma sér úr landi ef við hendum þeim út á götuna. Eins og kom fram í fréttinni þá upplifir þetta fólk sig hornreka í kerfinu, eins og ein þeirra orðaði, með leyfi forseta: Stundum líður mér eins og heimurinn hati mig. mig. Hún og aðrir í þessum hópi viðurkenna að hugsunin um að enda þetta allt með því að svipta sig lífi

það fólk sem við virðumst vilja henda út á götuna eins og við séum ekki með nóg af heimilislausu fólk á götunni nú þegar.

þrábeðinn, eða hefur þá í það minnsta einhver frá þingflokki Vinstri grænna sett sig í samband við skrifstofu Alþingis, eftir ítrekaðar beiðnir að ég vænti? Spurningin er því aftur: Hvenær er von á Guðmundi Inga Guðbrandssyni til að gera grein fyrir sínum þætti í þessu máli og ef hann er ekki á leiðinni til okkar núna, hvaða fulltrúi Vinstri grænna ætlar að mæta í salinn og gera okkur grein fyrir því hvenær ráðherrans sé að vænta?

nokkrar spurningar í ræðu minni í gærkvöldi áður en fundi var frestað. Við þeim hafa engin svör borist þannig að ég ætla að endurtaka eina þeirra. Það er spurning um orðið skilvirkni. Mig langar að fá skýringar á því í hverju skilvirknin felst sem þetta frumvarp á að auka? Felst Felst hún í því að starfsmenn Útlendingastofnunar þurfi að eyða sem minnstum tíma í hvert mál? Ef svo er þá mun þetta frumvarp ekki ná því markmiði. Eða erum við að leita að skilvirkni í því að búa til eitthvert markmið um fjölda þess fólks sem við tökum við inn í landið að búa til hærri girðingar og þrengri takmarkanir gagnvart því fólki sem leitar hingað? Felst skilvirknin í því að hingað leiti ekki fleiri en einhver önnur ímynduð tala, að við erum búin að tala mikið um tölur? Sé verið að leitast við að halda þeim fjölda sem við tökum við fyrir innan eitthvert ákveðið takmark þá þykir mér það sorgleg nálgun. Þessi verkefni þarf að nálgast með allt öðrum hætti. Við getum ekki bara búið til eitthvert ímyndað takmark og gert allt sem við getum til að hægja á komu fólks á flótta. Eins og ég rakti í ræðu minni í gær þá gerum við það ekki við eldsvoða, fótbrot eða barnsfæðingar.

þá vona ég innilega að ég sé að misskilja að það eigi að taka það harkalega á umsóknum þess fólks sem leitar hingað að það telji hag sínum betur borgið með því að leita annað. Aftur skil ég heldur ekki hvernig þetta frumvarp stuðlar að því markmiði. Og miðað við ræður stjórnarliða er ég ekki viss um að þau skilji það heldur.

eftir því að fá skýringar á því, eða vita stjórnarliðar yfir höfuð í hverju skilvirknin felst? Ef ekki, þá langar mig aftur að benda á þá augljósu staðreynd að sá sem veit ekki hvert hann vill fara er mjög ólíklegur til að komast þangað. Mín óskastaða, ef það ætti að auka skilvirkni, væri að gera sem allra mest úr því fjármagni sem er nýtt og draga úr þörfinni fyrir fjármagn. Það má vel ná þeim markmiðum. Það mætti t.d. t.d. auðvelda fólki að fá vinnu þannig að það verði ekki á framfæri ríkisins og það mætti nýta fé mun betur því að brottvísanir með valdi eru afar dýrar. Staðreyndin er því miður sú að við höfum sóað gullnu tækifæri í að ná árangri með því að taka ekki meira mark, ef nokkurt, á umsögnum. Þetta frumvarp er ekki að búa til skilvirkni eða draga úr kostnaði, það einfaldlega getur það ekki. Auk þess kalla ég eftir því að við fáum hér til umfjöllunar þær breytingar sem til stendur að gera á frumvarpinu þannig að við getum rætt þær hér við 2. umr.

til starfanna hér á þingi, sem birtist í því að þögnin ein virðist mæta þeirri kröfu sem hefur legið fyrir í sjö vikur að ráðherra Vinstri grænna mæti hér og taki þátt í umræðunni. Sú krafa hefur verið ítrekuð alla þessa viku meðan á umræðunni hefur staðið og við byrjuðum þennan fund á að undirstrika að krafa væri um þessa umræðu. Síðan eru liðnir fjórir klukkutímar og enn hefur forseti Alþingis ekkert heyrt frá þingflokki Vinstri grænna eða ráðherra Vinstri grænna sem krafa er gerð um að mæti í salinn.

Þessi beiðni um að hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra komi og taki þátt í þessari umræðu er ekki ósanngjörn, hún er ekki óeðlileg, hún er bara mjög eðlileg. Það er á allan hátt undarlegt að hann skuli ekki taka þátt í þessari umræðu og að ekki skuli fleiri þingmenn meiri hlutans taka þátt í þessari umræðu. Við erum raunverulega að reyna að ræða þetta mál efnislega.

lög sem gilda um alla stjórnsýsluna, allar ákvarðanir sem stjórnvöld taka um réttindi og skyldur borgaranna. Þau eru talin vera ákveðnar lágmarksreglur, grundvallarreglur, um þau réttindi sem borgararnir hafa í samskiptum við stjórnvöld.

Jú, okkur finnst það. Þess vegna höfum við sett þessi lög sem hafa gilt hér í áratugi og eru meira að segja talin vera lögfestar óskráðar grundvallarreglur í samskiptum borgaranna við stjórnvöld.

En fyrir þau sem ekki vita þá eru það mannréttindi að eiga raunhæfa möguleika á því að fá rétt sinn fram. Ég kemst ekki lengra með þetta í bili en það er þetta sem við erum að gera með þessari 1. gr. sem frumvarpshöfundar láta í veðri vaka að snúist um endurteknar umsóknir. Þetta snýst ekkert um endurteknar umsóknir, þær eru ekkert sérstakt vandamál hér á Íslandi, þær eru örfáar á ári hverju. Þetta snýst um að koma í veg fyrir að fólk geti fengið mál sitt endurupptekið ef ný gögn

12 mánaða viðmiðið og annað því tengt. Ég hef haft þá tilfinningu að þetta sé kannski ein af þessum séríslensku reglum sem gætu verið að hafa nokkur áhrif hvað hvað umfang og fjölda umsókna varðar, að það sé meira svigrúm hér á Íslandi til að draga málsmeðferð á langinn en víða annars staðar.

hv. þingmaður að það sé óeðlilegt að þeir séu eins og þeir eru núna? Ættu þeir að vera enn lengri eða að einhverju marki styttri? Eða hvernig sæi hv. þingmaður fyrir sér, hafandi starfað í þessu umhverfi, að mest gagn yrði af til þess að auka skilvirkni í kerfinu, sem ég veit að við erum bæði áhugasöm um þó að við deilum ekki alltaf skoðun á því hvernig það verður best gert? Þetta

Ég er á þeirri skoðun að þessi regla sé bara nokkuð góð eins og hún er og það er alveg ljóst að hún fól í sér miklar umbætur þegar hún kom inn í lögin á sínum tíma. Það er líka ljóst að þessi regla hefur ekki verið til neinna vandræða

Mig langar aðeins í seinna andsvari að koma inn á tengt mál sem snýr einmitt að þessum töfum á ábyrgð umsækjanda og snertir sérstaklega atriði sem nú lítur nú lítur öðruvísi út en áður hvað frumvarpið varðar. Það er til að mynda atriði sem snýr að Covid-prófum sem voru ekki framkvæmd eða framkvæmanleg á þeim tíma sem takmarkanir voru miklar, annaðhvort á Íslandi eða erlendis.

skall á og þessi mál fóru að koma upp þar sem var ekki hægt að flytja fólk úr landi og við skulum bara nota orðalagið „vegna þess að það neitaði að fara í Covid-próf“. Við skulum bara halda okkur innan þess ramma til þess að hafa það alveg skýrt.

engir aðrir. Hann má reyna að tefja málið ef honum hentar en það er á ábyrgð stjórnvalda að flytja hann úr landi. Í rauninni byggist kerfið á því að það sé á ábyrgð stjórnvalda að koma þér úr landi ef þú vilt ekki fara úr landi vegna þess að þetta er í eðli sínu þvinguð ákvörðun og þvingaður þvingaður flutningur. Vegna þessa er lögregla t.d. með heimildir í lögum til þvingunarráðstafana. Það eru heimildir til gæsluvarðhalds, það eru heimildir til að handtaka fólk, það eru heimildir til þess að fara með það bundið í flugi. Það eru alls konar heimildir, vegna þess að þetta er þvingaður flutningur. Gerðin eins og er í Evrópu og öðrum ríkjum gerir ekki ráð fyrir því að þú sýnir eitthvert samstarf við flutninginn.